Alþingis kvað upp þann 10. júní 2022 þar sem því var hafnað að efnahags- og viðskiptanefnd gæti boðað þá þrjá ráðherra sem eiga sæti í ráðherranefnd um efnahagsmál á fund til að fjalla um aðgerðir í þágu tekjulægri heimila vegna hækkandi verðbólgu og vaxta og um hækkun bankaskatts og hvalrekaskatts á útgerðarfyrirtæki. Það var afstaða okkar í minni hlutanum, sem kölluðum eftir þessum fundi, að yfirlýsingar hæstv. ráðherra Lilju Alfreðsdóttur um að tiltekinna aðgerða væri þörf og væru jafnvel í farvatninu hlytu að teljast opinbert málefni sem væri eðlilegt að ráðherrar í ráðherranefndinni kæmu og svöruðu fyrir, enda þyrfti efnahags- og viðskiptanefnd að hafa yfirsýn yfir stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum hverju sinni. En þeirri ósk var hafnað. Hér afhjúpast kannski enn betur hvað þessi þröngi skilningur nefndarformanna og hæstv. forseta á eftirlitsheimildum þingnefndanna er varhugaverður þegar því er haldið fram í fúlustu alvöru að það megi ekki kalla

þegar þingnefndir kalli ráðherra til samtals á grundvelli eftirlitsheimilda nefnda þá miðist það við þá ráðherra sem hafa stjórnskipulega ábyrgð á viðkomandi málaflokkum. Sá úrskurður sem hv. þingmaður vísar til og nýlegt minnisblað nefndasviðs Alþingis eru í báðum tilvikum á þá vegu.

Allt er þetta gert án þess að greining liggi fyrir. Allt er þetta gert án þess að allsherjar- og menntamálanefnd hafi tekið sjálfstæða afstöðu til þessara álitaefna.

Þetta mun ekki leysa nokkurn skapaðan hlut. Þetta mun auka mjög á þann vanda sem stjórnvöld eiga við að etja á meðan ekki hefur tekist að ná tökum á á þeim mikla straumi hælisleitenda sem leitar til Íslands vegna þeirra skilaboða sem íslensk stjórnvöld hafa sent frá sér fram að þessu. Þá skipar hæstv. forsætisráðherra sérstakan vinnuhóp til að fjalla um leiðir til að rýmka ákvæði laga er varða útgáfu dvalarleyfa á grundvelli atvinnuþátttöku. Vinnumarkaðsmálin voru

Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir þessum mikla vanda sem henni hefur ekki tekist að taka á með nokkrum hætti og forsætisráðherra hyggst endurskilgreina vandann og auka hann þar með. Er hæstv. fjármálaráðherra þátttakandi í þessu ferli? Samþykkti hann að farið yrði í

Virðulegi forseti. Ég tel að það sé allt of mikið sagt að segja að ástandið í hælisleitendamálum á Íslandi sé orðið stjórnlaust. Ef við horfum t.d. bara á fjölda Úkraínumanna sem sækja til Íslands

margítrekað endurflutt mál dómsmálaráðherra á undanförnum árum til þess að við gætum betur samræmt löggjöf okkar í hælisleitendamálum því sem á við í nágrannalöndunum. Varðandi nýskipaðan starfshóp þá tel ég að það sé löngu tímabært að taka það til endurskoðunar hvernig við getum laðað til landsins sérfræðinga sem koma utan EES-svæðisins. Við höfum öll tól og tæki í höndunum til að stýra því nákvæmlega með hvaða hætti við myndum opna íslenskan vinnumarkað fyrir löndum utan EES-svæðisins. Þær miklu áhyggjur sem voru við inngöngu okkar í Evrópska efnahagssvæðið af því að hingað myndi flytja of margt fólk í leit að vinnu hafa reynst algjörlega innstæðulausar. Reyndar hefur það verið reynslan að hinn opni, sveigjanlegi vinnumarkaður á Íslandi hefur verið algjört bjargræði fyrir okkur þegar á hefur þurft að halda. Þegar hér hefur verið mikill vöxtur og viðgangur í hagkerfinu hefur vinnuafl flust til landsins, eins og t.d. hefur átt við á undanförnum árum út af ferðaþjónustu, og þegar kreppir að þá flytur margt af þessu fólki aftur frá landinu sem sýnir gríðarlega mikinn hreyfanleika vinnuaflsins

Það er greinilega búið að láta vinstri grænu svipuna ganga á baki hæstv. ráðherra — og þó, kannski er þetta bara það sem var að vænta eftir landsfund Sjálfstæðisflokksins þar sem kom á daginn að stærsti flokkur landsins á Íslandi er þrátt fyrir allt krataflokkur eins og á hinum Norðurlöndunum. Hæstv. fjármálaráðherra fór hér með ýmsar fullyrðingar um vinnumarkaðinn á EES-svæðinu. Ég get nú ekki tekið undir þær allar þó að ég geti tekið undir það að að opin ferð fólks á EES-svæðinu hafi að langmestu leyti gert okkur gagn. En hér er um að ræða grundvallarstefnubreytingu hvað það varðar og ríkisstjórnin virðist ekki vita hver afleiðingin verður rétt eins og hæstv. loftslagsráðherra veit ekki hver afleiðingin af loftslagssjóðnum, sem var lofað á ráðstefnu nýverið, verður. Menn vita ekki hverjar verða afleiðingarnar af viðbragðaleysi fram að þessu við skipulagðri glæpastarfsemi.

Ég er sammála hv. þingmanni um það að við gerum ekki rétt með því að vera með séríslenskar reglur sem gera það ákjósanlegra með einhverjum hætti að sækjast eftir hæli á Íslandi en annars staðar. Ég tel líka að við séum með vandamál sem liggur í því að við erum of lengi að komast að niðurstöðu í einstaka málum sem skapar sjálfstætt vandamál fyrir okkur við afgreiðslu mála. En hitt málið, sem er vinnumarkaðurinn á Íslandi, er bara allt annað umræðuefni. Það er ekkert verið að breyta hælisleitendamálum í vinnumarkaðsmál (Gripið fram í.) — við erum ekki að blanda því saman. Það er bara einfaldlega orðið tímabært að við tökum dýpri umræðu um það

Herra forseti. Það er erfitt að segja þetta upphátt en á því herrans ári 2022 telja einungis 27% stúlkna í 10. bekk staðhæfinguna „ég er ánægð með líf mitt“ eiga við um sig. Þetta kemur fram í skýrslu um áfallastjórnun stjórnvalda í Covid-19 faraldrinum sem rædd var í síðustu viku hér í þinginu. Mun lægra hlutfall stúlkna en drengja metur andlega heilsu sína góða eða mjög góða. Hjá stúlkum í 9. bekk fór hlutfallið úr 62% á árinu 2018 niður í 44% árið 2021, mun minni lækkun verður hjá drengjum á sama tíma þó svo að líðan þeirra hafi líka versnað.

57% drengja í 10. bekk voru hamingjusöm árið 2018 borið saman við 49% árið 2022. Hjá stúlkum lækkaði hlutfallið úr 40% í 28% á sama tíma. Andleg heilsa íslenskra barna, sér í lagi stúlkna, fer hratt versnandi. 64% stúlkna í 10. bekk fundu fyrir depurð vikulega eða oftar árið 2022 samanborið við 48% árið 2018. Aukinn kvíði er sömuleiðis áhyggjuefni en 77% stúlkna í 10. bekk finna fyrir kvíða vikulega eða oftar samanborið við 38% drengja. Vaxandi munur er milli kynja í þessum efnum allt frá árinu 2007. Vanlíðan stúlkna fer þó hratt versnandi síðastliðin fjögur ár og munur á líðan drengja og stúlkna vex mikið á sama tíma, þ.e. á þeim tíma sem hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hefur farið með málefni barna.

Forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mikilvæga mál upp á þinginu og tek undir með þingmanninum um áhyggjur af þróun mála í þessu efni. Fyrst varðandi skýringar á þessu áður en ég fer í þær aðgerðir sem við þurfum að ráðast í. Ég held að það sé ekki einhver ein einhlít skýring á þessu. Ég held að það séu fleiri samsett atriði sem þarna spila inn í, samfélagið okkar og breytingarnar sem eru að verða á því. Við þurfum að huga betur að grunngerðinni sem er fjölskyldan, hið mannlega,

átak sem félagsmálaráðuneytið leiddi og var hleypt af stokkunum fyrir einhverjum mánuðum síðan til að ná til ungs fólks og ungmenna. Það sem ég held að skipti mestu máli er að huga að því að grípa fyrr inn í

Hluti af því er fyrirhuguð vinna um smíði á nýrri skólaþjónustulöggjöf vegna þess að við þurfum að grípa fyrr inn í. Við þurfum að ná til einstaklinganna áður en þarna er komið.

Herra forseti. Hæstv. ráðherra má eiga það að hann hefur sett málefni barna á dagskrá. Það breytir því ekki að allar mælingar og rannsóknir benda í eina átt: andlegri heilsu íslenskra barna, sér í lagi stúlkna, fer hratt versnandi á vakt hæstv. barnamálaráðherra. Er hæstv. ráðherra ekki sammála því að nauðsynlegt sé að bregðast við með afgerandi hætti? Blasir ekki við að endurhugsa þurfi allan stuðning og forvarnir í geðheilbrigðismálum ásamt því að hraða innleiðingu farsældarlaganna og fjármagna Niðurstöðurnar eru svo sláandi að þær ættu að mínu mati að leiða til stórátaks í geðrækt hjá ungu fólki og beina sjónum sérstaklega að unglingsstúlkum og ungum konum. Hvað segja þessar niðurstöður okkur um íslenskt samfélag og pólitíska forgangsröðun ríkisstjórnarinnar? Hæstv. ráðherra segir að vandinn liggi í samfélagsgerðinni. Hvernig

þegar kemur að þessu. Það er grafalvarlegt að geðheilsu ungs fólks fari hrakandi, bæði hér á landi og í þeim löndum sem við berum okkur saman við. við. Ég er líka sammála því að við eigum að hraða innleiðingu farsældarlaganna. Ég er ekki sammála því að þau séu ekki fjármögnuð vegna þess að þau eru fjármögnuð. Við erum með fjármagn til innleiðingar á þeim, hún var unnin í samstarfi við sveitarfélögin. Ég vil líka þegar við erum að fara í breytingar eins og þessar — og ég hef verið að heimsækja sveitarfélögin sem um ræðir — til þess að grípa fyrr inn í og breyta inni í skólunum, þá er það ekki þannig að ráðherrann geti sagt: Nú breytum við þessu öllu á einum degi. Það þarf að verða kúltúrbreyting, menningarbreyting, samtal á milli kerfa og það tekur tíma, því miður. Ég myndi vilja að það tæki hálfan mánuð og ef það væri hægt að leysa það með 2 milljörðum og það tæki hálfan mánuð,

en það tekur tíma. Því verður ekki breytt á einni nóttu. Við erum með (Forseti hringir.) fjölmargar skólastofnanir og aðila sem þarf að eiga samtal við og aðstoða fólk við þessar breytingar. ræðutími er takmarkaður, bæði í spurningum og svörum í óundirbúnum fyrirspurnum, tvær mínútur í fyrra sinn og ein mínúta í síðara skiptið.

mati að koma hagkerfi okkar á heilbrigðan grunn sem efla mætti traust á innviðum Íslands, afurðum, alþjóðaviðskiptum, stækkandi efnahag og pólitískum stöðugleika. Orkuskipti eru þegar hafin. Olían eða svarta gullið er senn á útleið sem orkugjafi. Græn orka, okkar græna gull, mun sem orkugjafi senn leysa svarta gullið af hólmi. Af því græna eigum við sem betur fer gnótt og sú staða ein og sér færir okkur aukin færi til sóknar í betra og heilbrigðara efnahags- og myntumhverfi. Hugum nú að fé voru með óhefðbundnum hætti og lítum sem snöggvast á okkar fjölþætta og margháttaða fé, okkar glæsta þjóðarauð sem litríkan splunkunýjan þjóðarsauð Þegar horft er til svo litríks þjóðarsauðar verður ekki hjá því komist að okkar eigin sjálfstrausti sem þjóðar vaxi enn fiskur um hrygg, vaxtarfærin blasa nefnilega alls staðar við. Áratugastríð við vindmyllur verðbólgu, vaxta og launa er vonlaust stríð ef ekki má ráðast að rótum vandans heldur einungis afleiðingum hans. Sauðurinn stendur á fjórum meginstoðum, gulum, rauðum grænum og bláum. Í stað gullfótar sjáum við gulfót hugverka og skapandi greina, grænfót grænnar orku og auðlinda jarðar, bláfót sjávarútvegsins og rauðfót fót ferðaþjónustu og fleiri þátta. Íslendingar eru ekki á leið í Evrópusambandið en við getum ekki litið fram hjá mikilvægi þess að verðgildi okkar íslenska fjár verði framvegis speglað í mynt sem nýtur viðurkenningar og trausts í alþjóðaviðskiptum, alvörustöðugleika og hagfelldara samkeppnisumhverfis. Aðalatriðið er að við viljum að almenningur á Íslandi, einstaklingar, fjölskyldur og fyrirtæki, fái notið þeirra mannréttinda að geta treyst því að tekin lán og lánskostnaður sem um er samið í upphafi standist.

En ég tel að við getum ekki afgreitt vandamál okkar eða verkefni með því að lýsa því yfir að við séum í reynd bara fást við vindmyllur vaxta og launa, eins og komist var að orði. Mín skoðun er að til þess að ná meiri árangri í stjórn hagkerfisins og efnahagsmála almennt, sem myndi þá miða að því að hafa að jafnaði lægra vaxtastig og að jafnaði ekki jafn mikinn mun á verðbólgustiginu á Íslandi og í öðrum löndum, þá þurfum við að stíga stærri skref til að taka sjálf meiri ábyrgð á stöðunni. Í þessu sambandi er nærtækt t.d. að vísa til skýrslu sem kom út fyrir nokkrum mánuðum síðan þar sem Katrín Ólafsdóttir annars vegar og síðan Arnór Sighvatsson hins vegar fóru aðeins yfir launamyndun á Íslandi og áhrif hennar og samhengi við vexti og verðbólgu og það hvernig við höfum ekki náð að þroska íslenskan vinnumarkað með þeim hætti að sammælast um það að verkefni kjarasamninganna hverju sinni sé að skilgreina svigrúmið til launahækkana og ráðstafa því síðan í kjaralotunni. Þar sem við horfum upp á einmitt þessa dagana er í raun og veru þveröfugt við það þar sem engin sameiginleg sýn er á það hvert svigrúmið er. En allir ætla sér að verða fyrstir til að taka sem stærsta sneið af kökunni. Þetta er áskrift á viðvarandi hærra vaxta- og verðbólgustig nema við tökum betur ábyrgð á stöðunni, beitum saman þeim tækjum sem við höfum; Seðlabankinn, hið opinbera, ríki og sveitarfélög og vinnumarkaðurinn.

okkar þjóðarsauð, að við þurfum ekki að bera neinn kinnroða af því að ganga til samninga án þess að fórna sjálfstæði okkar eða gangast í frekari skuldbindingar svona í stóra samhenginu.

og værum þar með þennan stöðugleika. Því að við þekkjum öll Íslandsálagið, við þekkjum 450 punkta álagið sem millibankasamningur kveður á um, bara í síðustu viku, 4,5% til að endurfjármagna Íslandsbanka eða Landsbanka, hvað sem það væri.

Virðulegi forseti. Reyndar er staðan einmitt í augnablikinu sú að verðbólga víðast á evrusvæðinu er hærri en hér á Íslandi samræmdan mælikvarða er verðbólgan enn næstlægst á Íslandi í Evrópu. Það má af þessu sjá að það er engin töfralausn að ganga í myntbandalag eða að styðjast við sameiginlega mynt, taka upp aðra mynt, fara einhverja slíka leið, heldur verða menn einfaldlega að gangast við þeirri ábyrgð sem því fylgir að halda úti sjálfstæðri mynt. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að það eru miklar áskoranir því samfara. En ef við tökum aftur dæmið sem vísað var til, sem er Danmörk, þá held ég að það megi fullyrða að danski Seðlabankinn myndi mjög gjarnan vilja geta hækkað vexti við þær aðstæður sem þar eru uppi í verðbólgumálum en þeim eru mjög þröng skilyrði sett (Forseti hringir.) til að gera það vegna þess að þau hafa tengt sig við evru.

Forseti. Í nýlegri frétt er greint frá börnum sem hafa verið sett í einangrun og gæsluvarðhald. Nú síðast í gær var sagt frá því að sá yngsti sem var í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar í miðbænum síðastliðna

Þessar fréttir eru vægast sagt undarlegar í ljósi þeirra svara sem ég fékk frá dómsmálaráðherra fyrr á árinu við fyrirspurn minni um vistunarúrræði sem standa til boða fyrir fanga undir 18 ára aldri. Í svari ráðherra segir að fangar undir 18 ára aldri skuli vistast á vegum barnaverndaryfirvalda og óheimilt sé að vista börn í fangelsi nema fyrir liggi sérfræðiálit um að það sé þeim fyrir bestu. Í svarinu segir enn fremur að á síðustu fimm árum hafi engin börn afplánað refsingu í hefðbundnu fangelsi. Hér er hugtakið fangelsi þá augljóslega notað í virkilega þröngum skilningi því eins og raun ber vitni vefst ekkert fyrir dómskerfinu að vista börn í einangrun og gæsluvarðhaldi. Til að mynda var 17 ára einstaklingur í einangrun á Hólmsheiði í viku fyrir tveimur árum. Svo ég tali alveg hreint út þá er einangrun barna mun meira íþyngjandi refsing en fangelsisvist. Ég geng út frá því að hæstv. ráðherra átti sig á þeim óafturkræfa skaða sem þessi meðferð getur haft á börn. Ég vil því spyrja til hvaða aðgerða dómsmálaráðherra hafi gripið til þess að koma í veg fyrir að brotið sé á börnum því að þau ættu aldrei að þurfa að sæta þessari meðferð. Það er auðvitað mikið áhyggjuefni að við skulum vera að horfa fram á þann raunveruleika í íslensku samfélagi að afbrot fari mjög vaxandi

Við því verður að bregðast með margvíslegum hætti. Hér er í mörgum tilfellum um óharðnaða unglinga að ræða þótt þeir taki þátt í afbrotum sem einkennast af mikilli hörku og eru dregin áfram af einhverjum hvötum sem hafa leitt af sér þessa alvarlegu atburði.

beita sér fyrir því að það sé gert með eins mildum hætti og hægt er og tillit tekið til ungs aldurs. Á síðustu

Einangrun er mjög íþyngjandi refsing og þá sérstaklega hættuleg börnum. Einstaklingar sem hafa verið í einangrun í fangelsum eru líklegri til þess að þróa með sér kvíða, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og geðrof. Einangrun getur líka haft áhrif á líkamlega heilsu, eykur líkur á beinbrotum, sjónskerðingu og krónískum verkjum, svo fátt eitt sé Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum hefur gefið það út að hvers konar einangrun hjá börnum geti stefnt líkamlegri heilsu og geðheilsu þeirra í hættu. Öll einangrun barna er hættuleg. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að einungis sé réttlætanlegt að beita einangrun í algjörum undantekningartilfellum. Einangrun má alls ekki vara lengur en algjör nauðsyn krefur og ekki lengur en þrjá daga.

Það takast á í þessu sjónarmið sem verður að meta hverju sinni. Við horfum fram á mjög alvarlega stöðu í samfélagi okkar þegar kemur að afbrotahrinu sem við höfum verið að upplifa. Það þarf auðvitað að beita öllum ráðum til að stemma stigu við þeirri þróun sem er að verða. Ég ítreka það og fullyrði að bæði löggæsluyfirvöld og fangelsismálayfirvöld

Einangrunin felst auðvitað í því að klippa á samskipti við aðra en það útilokar ekki samskipti við starfsmenn og aðra sem að þessum málum koma og og því er fylgt eftir. Ég held að það sé mikilvægast fyrir okkur í þessu að horfa til þeirra úrræða sem við getum gripið til til þess að stemma stigu við þessari alvarlegu þróun og það er það sem ég mun einbeita mér að.

Forseti. Í gær tilkynnti Seðlabankinn um hækkun vaxta í tíunda sinn síðan í maí í fyrra. Stýrivextirnir standa núna í 6%, hafa ekki verið hærri síðan árið 2010. Verðbólga mælist 9,4%. Dæmi um birtingarmyndir þessa: Vorið 2021 borgaði heimili með 50 millj. kr. óverðtryggt lán til 40 ára á breytilegum vöxtum um 180.000 kr. á mánuði af því láni. Greiðslur sama heimilis eru í dag um 330.000 kr. Greiðslubyrðin hefur aukist um 150.000 kr. á mánuði. Horfurnar eru dökkar, áhrifin á heimilin eru þung, á fyrirtækin og allt samfélagið og auðvitað er þessi staða erfið fyrir kjarasamninga. Vextir hér eru hærri en í Evrópu þrátt fyrir að verðbólgan sé það ekki. Verðbólgan ytra er í hæstu hæðum, það þekkjum við, m.a. vegna innrásar Rússa í Úkraínu og orkukreppu sem fylgir. En þrátt fyrir það eru stýrivextir hér þrefalt hærri en stýrivextir Evrópska seðlabankans, þrefalt hærri en á hinum Norðurlöndunum og það er útlit fyrir, því miður, að húsnæðisvextir verði áfram töluvert hærri á Íslandi en í nágrannaríkjunum. Þetta er gömul saga og ný, saga sem gleymdist að ræða þegar lágvaxtaskeiðið svokallaða var boðað. Ástæðan er ekki bara sú að þjóðin leyfi sér að fara í sumarfrí í sólina á Tenerife. Verðbólgan var ekki fundin upp á Tene. En vegna þessara íslensku aðstæðna er líka aukin þörf á aðhaldi í ríkisfjármálum, á ábyrgri efnahagsstjórn. Án hennar eru heimili landsins dæmd til að bera ein þungann af þessu verðbólguskeiði. Ég spyr hæstv. forsætisráðherra: Hvers vegna þarf þrefalt hærri stýrivexti hér en í Evrópu til að vinna gegn verðbólgu sem er sú næstlægsta í álfunni?

Auðvitað er það svo, eins og hv. þingmaður bendir á, að Ísland er lítið hagkerfi, gjaldmiðill okkar er lítill. Við sjáum meiri sveiflur í slíku hagkerfi en stærri hagkerfum. Það getur verið kostur og það getur verið galli og það er mjög eðlilegt að við ræðum það. En við skulum líka átta okkur á því að ef við ætlum að ræða um gjaldmiðil og peningastefnu þá þurfum við að ræða stóra samhengið. Við höfum átt ágæta umræðu hér á þingi. Í þessum málum eru í raun og veru tveir valkostir. Það er að styrkja þau tæki sem við höfum til að stýra hinu íslenska hagkerfi eins og við höfum gert, til að mynda með því að veita Seðlabankanum auknar heimildir til inngripa á húsnæðismarkaði sem er einn helsti valdur að verðbólgunni. Vil ég þá minna á reglurnar um veðsetningar- og greiðslubyrðarhlutfall sem byggja á tiltölulega nýlegri löggjöf og var einmitt beitt af Seðlabankanum vegna verðbólgu. Hinn valkosturinn sem er vænlegur, ef við miðum við þá vinnu sem hefur verið unnin, er aðild að Evrópusambandinu og upptaka evru og það felur auðvitað miklu meira í sér en eingöngu breytingar á peningastefnunni. Það er bara miklu stærra mál en svo. Hvað varðar þessa vaxtahækkun almennt vil ég segja að auðvitað er Seðlabankinn sjálfstæður í störfum sínum en vegna þess að staða kjaraviðræðna er viðkvæm þá sáum við að þessi ákvörðun hafði mikil áhrif inn í kjaraviðræður sem stóðu yfir í Karphúsinu í gær. Af þeim sökum óskaði ég eftir fundi með aðilum vinnumarkaðarins í morgun þar sem við fórum yfir stöðuna því að ég tel að það væri mikill hagur okkar allra, almennings í þessu landi, ef unnt væri að halda frið á vinnumarkaði. Í þeim efnum hafa stjórnvöld lýst sig reiðubúin til samtals, til þess að leggja sitt af mörkum til að greiða fyrir

hluti af stóru myndinni, tvímælalaust, og um hann er mjög lítið rætt. Það hefur verið rætt um það áratugum saman að styrkja þessi tæki sem hæstv. forsætisráðherra vísar til. Staðan er eftir sem áður alltaf sú, og hefur verið lengi, að við búum við þetta vaxtastig er bein afleiðing af því hver gjaldmiðillinn okkar er. Ég sakna þess að heyra ekki svar hæstv. forsætisráðherra við því hvers vegna það þurfi þrefalt hærri stýrivexti á Íslandi í þeirri stöðu að við erum að vinna gegn næstlægstu verðbólgu í Evrópu. Það segir ótrúlega mikla sögu.

en við getum líka horft á stöðuna innan Evrópusambandsins þar sem hagvöxtur hefur víðast hvar verið mun minni en hér. Við erum að sjá hér uppgang í flestum geirum samfélagsins. Við sjáum það að allar spár um atvinnuleysi á Íslandi, sem voru mjög

Ríkisstjórnin er að leggja sitt af mörkum til þess að beita aðhaldi í ríkisrekstri í því fjárlagafrumvarpi sem hér var lagt fram. Seðlabankinn hefur verið að beita sínum tækjum og ég vil bara ítreka það að Seðlabankinn er sjálfstæður. Hann hefur verið að beita stýrivaxtatækinu vegna löggjafar sem kom til að frumkvæði þessarar ríkisstjórnar. Þá fékk Seðlabankinn víðtækari stýritæki gagnvart húsnæðismarkaðnum og það er stórmál þegar kemur að hagstjórn í þessu landi, stórmál sem ekki hefur verið nægjanlega rætt hér í þessum sal né annars staðar.

Forseti. Í gær lásum við fréttir af því að þeir lífeyrissjóðir sem eiga í svokölluðum samningaviðræðum við fjármálaráðherra um ÍL-sjóð hafi látið vinna lögfræðiálit. Lögfræðiálitið, myndi ég segja á kjarnyrtri íslensku, slátrar málflutningi fjármálaráðherra í máli þessu. Það er auðvitað umhugsunarvert og ætti að vera umhugsunarvert fyrir Sjálfstæðismenn ekki síst að það sé verið að tala um það að atlagan að eignarréttindum sé með þeim hætti að hún fari í bága við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála, að fjármálaráðherra í þessari ríkisstjórn sitji og föndri þannig fjármálagerninga að eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar sé kippt úr sambandi. Ég nefni þetta í samhengi við það að fyrir lá ósk mín um að þingið léti vinna lögfræðiálit vegna þessa máls fjármálaráðherra sem hann hefur boðað hingað inn í þingsal öðru hvorum megin við jól. Því var hafnað eins og svo mörgu sem stjórnarandstaðan biður um. Kannski var ástæðan sú

þegar kemur að mynt og gengismálum. Við erum föst í einhverri gamalli hugmynd um að þetta sé annaðhvort bara íslenska krónan eða Evrópusambandið. Ég fullyrði að þriðja leiðin Við fetuðum þriðju leiðina, mitt á milli kapítalisma og kommúnisma, og okkur hefur farnast ágætlega. Tökum þriðju leiðina til umræðu sem felur ekki í sér Evrópusambandsaðild en nýja stöðuga mynt sem sker okkur úr þessum

furðu hennar á því að Alþingi geti ekki fengið sitt eigið lögfræðiálit á jafn risastóru álitaefni og málflutningur fjármálaráðherra varðandi slit ÍL-sjóðs felur í sér.

Og hver borgar? Jú, lífeyrisþegar, almenningur, fólk sem stólar á fjárfestingar lífeyrissjóðanna sinna til framfærslu. Þetta er fólkið sem ríkisstjórnin virðist ætla að senda reikninginn fyrir mistök fortíðar.

býsna oft. Það eru einhver mál þar sem stjórnvöld þurfa að bregðast við með hraði og þar með þurfa viðkomandi nefndir þingsins að bregðast við með hraði og síðan þingheimur. Það getur, eins og dæmin sýna, reynst býsna dýrkeypt skattborgurum þessa lands ef mistök verða. Það kom lögfræðiálit við þennan gjörning sem hæstv. fjármálaráðherra kynnti sem studdi við það. Því lögfræðiáliti var mótmælt af ýmsum aðilum og núna mjög sterklega í öðru lögfræðiáliti sem gengur þvert á það fyrra. En í millitíðinni gerist það að beiðni fastanefndar þingsins, sem tekur að lokum afstöðu til þess máls og vinnur með það mál sem kemur inn til þingsins, var hafnað.

Herra forseti. Ég vil taka undir orð þeirra sem talað hafa undir þessum lið í dag.

Jafnvel þó að málið sé ekki komið hingað til þingsins þá er það hér í umræðunni og er, eins og ég sagði áðan, risastórt hagsmunamál og skoðanir stangast á.

af þinginu að fjárlaganefnd og minni hlutanum í fjárlaganefnd sé neitað um þetta og að stjórnarliðar leggist svona eindregið gegn því að Alþingi láti vinna óháð lögfræðiálit á þessum risastóru spurningum sem blasa við okkur, þá er ég líka hálfpartinn feginn að sjá áhugaleysi stjórnarmeirihlutans á því að fá úr þessu skorið og taka þetta til umfjöllunar. Það sýnir bara að

og það er ekkert sem bendir til þess að stjórnarmeirihlutinn í heild sé með honum í þessari vegferð því að ef svo væri værum við auðvitað á haus að láta kanna hvort með þessu sé ekki einmitt verið að skerða eignarréttindi með ólögmætum hætti. Það liggur algerlega fyrir í mínum huga.

Mér finnst það ótrúlega sérstakt framlag inn í það sem við vitum öll að verða mjög þungar og flóknar viðræður vegna kjarasamninga, að þetta sé framlag ríkisstjórnarinnar, svona sending, hverjir eru lífeyrissjóðirnir, eins og hv. þm. Oddný G. Harðardóttir fór yfir, að ríkisstjórnin sé að senda hugmyndir sem lögfræðiálitið talar um að sé eignarnám sem framlag inn í flóknar og þungar viðræður vegna kjarasamninga gagnvart lífeyrissjóðunum, gagnvart launþegunum, gagnvart eldri borgurunum. Er þetta framlag ríkisstjórnarinnar inn í kjarasamningana? Ég spyr.

Gervallur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins raðaðist hér í pontu og fannst þetta mikil ósvinna, kallaði eftir fundum í forsætisnefnd, kallaði eftir fundum í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, kallaði eftir því að gefin yrðu skýr svör og á endanum yrði auðvitað forsætisráðherra sem fer fyrir ríkisstjórninni að standa fyrir svörum ef ráðherra

en um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 145/2018, um veiðigjald, framkvæmd fyrninga. Ég vil áður en lengra er haldið með þessa framsögu færa fram þakkir til þingsins sem hefur verið liðlegt í því að taka við þessu máli undir

fórum þá óvenjulegu leið að fjalla um málið í raun og veru áður en það var komið út úr þingsal til að skerpa á umræðunni í tæka tíð.

Frumvarpið felur í sér að sett er þak á fyrningar skipa og skipsbúnaðar sem geta komið til frádráttar við útreikning á reiknistofni veiðigjalds samkvæmt greininni fyrir hvert reikningsár. Lagt er til að séu skattalegar fyrningar samtals hærri en 20% af fyrningargrunni, að viðbættum 200 millj. kr., skuli Skatturinn dreifa því sem umfram er á næstu fimm ár. Áætluð vaxtagjöld skulu þá nema sömu fjárhæð og þær fyrningar sem lagðar eru til grundvallar útreikningi á veiðigjaldi á ári hverju.

og komu þá í stað fyrri laga sama efnis frá 2012. Samkvæmt lögunum er veiðigjald ákvarðað 33% af reiknistofni sem ákveðinn er fyrir hvern nytjastofn þannig að frá aflaverðmæti er dreginn hlutur stofnsins í breytilegum úthaldskostnaði og áætluðum föstum kostnaði. Í samræmi við lögin og framkvæmd þeirra byggist reiknistofn veiðigjalds ársins 2023 á afkomu ársins 2021, þannig að það kemur til álagningar með þessari hliðrun, en til fasts kostnaðar við fiskveiðar teljast við það uppgjör skattalegar fyrningar skipa og skipsbúnaðar og áætluð vaxtagjöld sem nema skulu sömu fjárhæð og fyrningar. Tilefni þessa frumvarps sem hér er mælt fyrir er að miklar sveiflur hafa verið í veiðigjaldi milli ára á undanförnum árum. Til að nefna eitt dæmi til skýringar

Sveiflur í veiðigjaldi eru að vissu marki eðlilegar og raunar er gert ráð fyrir því að það breytist í takti við aflabrögð, það var markmiðið, og markaðsaðstæður og ástand stofnana, þ.e. hugmyndafræðin var sú að veiðigjöldin sveiflist í takti við afkomuna. Það sem er hins vegar óheppilegt er að það hafa verið miklar sveiflur í þeim hluta veiðigjaldanna sem hefur ekkert með markaði eða vistkerfið að gera, þ.e. fyrningarhlutann, sem kemur til frádráttar sem nálgun á föstum kostnaði og vaxtakostnaði.

sem kom inn með breytingalögum, nr. 33/21, sem samþykkt voru samhljóða á Alþingi og voru hluti af tilteknum aðgerðum í tengslum við Covid. Þau lög heimila að fyrna lausafé, m.a. skip og skipsbúnað, um 50% á ári vegna fjárfestinga á árunum 2021 og 2022 og voru hugsuð til að hvetja til fjárfestinga, einkum grænna fjárfestinga. Einnig vegna ákvæðis 14. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sem heimilar fyrningu sem nemur fjárhæð skattskylds söluhagnaðar fyrnanlegra eigna.

áhrif á reiknistofn viðkomandi nytjastofns til lækkunar á veiðigjöldum. Nú í haust óskaði matvælaráðuneytið eftir upplýsingum frá Skattinum um áætlað veiðigjald á árinu 2023 þegar upplýsingar lágu fyrir, sér í lagi um það hvort bráðabirgðaákvæði tekjuskattslaga um heimildir til flýtifyrninga til að hvetja til fjárfestinga á tímum Covid hefðu veruleg áhrif á veiðigjöld til lækkunar á komandi ári.

þá lækkuðu veiðigjöld að öðru óbreyttu um 2,5–til 3 milljarða á næsta ári og yrðu til að mynda veiðigjöld á uppsjávartegundirnar, loðnu, síld, makríl og kolmunna, afar lág, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Lækkunin yrði þó ekki varanleg heldur tilfærsla í tíma. Með þessu frumvarpi er kveðið á um að fyrningar sem eru umfram 20% dragist frá veiðigjaldastofni í fimm jafn háum fjárhæðum á næstu fimm árum sem eftir koma, koma, þ.e. að þessum áhrifum verði dreift á fimm ár. Með því er áformað, sem er mikilvægt bæði fyrir samfélagið og ríkissjóð og auðvitað fyrir sjávarútveginn sjálfan, að draga úr sveiflum á veiðigjald vegna aukafyrninga en um leið að tryggja það sem lagt er upp með, að fyrning skipa og skipsbúnaðar nýtist að fullu yfir lengra tímabil. Til að einfalda framkvæmd Skattsins er kveðið á um að slík dreifing fyrninga eigi sér aðeins stað þegar aukafyrningar nema a.m.k. 200 millj. kr., en með því næst að mati Skattsins að taka tillit til þeirra fáu skipa með svo miklar aukafyrningar að þær hafa veruleg áhrif á reiknistofn veiðigjalds. Breytingin felur sem sé í sér að sveiflur í veiðigjaldi eru jafnaðar út með því að dreifa fyrningum á fleiri ár. Þetta er meira í samræmi við markmið laga nr. 145/2018 og leiðir einnig til meiri stöðugleika á innheimtu á veiðigjaldi af nytjastofnum og betra samræmis við raunverulega afkomu útgerðanna, sem var auðvitað markmið laganna á sínum tíma, með því að byggja inn reiknireglur sem jafna sveiflur í þáttum sem eru í litlu eða jafnvel engu samhengi við afkomu af nýtingu nytjastofna. Virðulegi forseti. Okkur lánaðist á fundi atvinnuveganefndar í morgun, góðum fundi þar, að ræða nokkrar vangaveltur og spurningar sem komu upp í huga þingmanna við fyrstu sýn. Ég vil geta þess, í ljósi þess hversu

að koma og gefa upplýsingar og ræða einstök mál við nefndina eftir því sem þarf. Ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðarinnar sem fylgir frumvarpinu þar sem fjallað er og gerð grein fyrir efni þess eins og nokkurs er kostur. En af því að sú spurning liggur

Þegar lögin voru sett á sínum tíma þá gat í raun og veru enginn séð fyrir hver áhrif þessa ákvæðis yrðu á

sem voru breyting á lögum um tekjuskatt, hafi verið til að hvetja til fjárfestinga eins og yfirskrift laganna segir. Andi laganna var þessi: Við vildum hvetja til fjárfestinga og einkum grænna fjárfestinga með ívilnandi ákvæðum. Er Er hæstv. ráðherra ekki sammála því að það sé langsótt túlkun að þessir hvatar eigi líka að verða til þess að veiðigjöld lækki almennt? Við sem vorum hér og samþykktum þessi lög í apríl 2021 vorum að huga að því að einstaka lögaðilar og einstaklingar í atvinnurekstri myndu frekar fara út í fjárfestingar á þeim erfiðu tímum sem okkur þóttu blasa við

Um umfang þeirra veit enginn á þeim tíma og engin leið að vita fyrr en skattskýrslur lögaðila koma inn núna. Þetta er því eini tímapunkturinn sem hægt er að meta áhrifin með þeim hætti sem við gerum hér

skerpa á ákveðnum skilningi og til að tryggja að ekki verði umtalsvert fall á innkomu í ríkissjóð vegna þessara ófyrirséðu víxlverkana.

gallalaus. Því er hægt að taka undir mjög margt sem hv. þingmaður segir. Það er verið að skoða öll þessi mál og þau sjónarmið sem hv. þingmaður nefnir hér í þeirri umfangsmiklu stefnumótunarvinnu sem er í gangi. Bráðabirgðatillögur úr þeirri vinnu munu raunar liggja fyrir fljótlega eftir áramót.

og hv. þingmaður veit þá háttar þannig til, í samræmi við lög um opinber fjármál, að við mörkum ekki tekjur til tiltekinna verkefna lengur. Það var auðvitað gert í miklum mæli hér áður fyrr. fyrr. Ég held því að við eigum öll bara fyrst og fremst að fagna því að þarna erum við að koma í veg fyrir að þessir 2,5 milljarðar skili sér ekki á árinu 2023. Ég treysti því að þeim verði ráðstafað til góðra verka eins og öðrum fjármunum ríkisins.

Já, það er hægt og ég tel mikilvægt að horfa til allra þeirra þátta í fjárlögunum sem geta orðið til þess að jafna kjör í landinu, auka réttlæti. Þar held ég að við hv. þingmaður séum sammála. Við höfum stundum tekist á en oftar en ekki höfum við þó kinkað kolli þegar hitt er að halda ræður og ég ætla bara að halda því áfram. En væntanlega mun koma til þessarar umræðu við afgreiðslu fjárlaga, með hvaða hætti fjármunum ríkisins er ráðstafað.

Við eigum eftir að ræða það síðar, en ég segi það núna, hef sagt það áður og stend við það að þegar við erum að ræða þessi mál í þessari breiðu samstöðu (Forseti hringir.) og erum að freista þess að ná breiðri samstöðu um málið þá getum við ekki leyft okkur að slá neinar hugmyndir út af borðinu.

stjórnmálafólks og embættismanna sem ekki átta sig á þessum afleiðingum. Það er rétt að heilmikið er undir og ég get borið virðingu fyrir því hvernig hæstv. ráðherra nálgast málið. Það er samt þannig að mjög fljótlega í vinnunni komu upp raddir um að þetta væri býsna víðfemt, hvort ekki væri rétt að skera aðeins niður af verkefnalistanum. Nú mega áheyrendur giska á hvaða atriði af verkefnalistanum var lagt til að tekið yrði af.

og svæða í hafi. Það hefur ekki verið einfalt, er býsna flókin umræða og tengist líka veiðarfærum og nýtingu hafsvæða.

og hafa verið það. Það breytir því ekki að ég er algerlega sammála hv. þingmanni um að stóru átakalínurnar hafa verið í gegnum tíðina, og við horfum ekkert fram hjá því, með hvaða hætti við tryggjum að greitt sé fyrir afnot af auðlindinni.

Mig langar að vita og fá svör við því hjá hæstv. ráðherra hvort búast megi við því að einhver einstök fyrirtæki geri verulegar athugasemdir við þessa leið sem verið er að fara til þess að bjarga málum fyrir horn á síðustu stundu

Til viðbótar aflaði ráðuneytið sér lögfræðiálits um þau álitamál sem þarna eru uppi eins og góð stjórnsýsla á að vera. Maður á bæði að kanna grunninn í sínu ráðuneyti og leita svo utanaðkomandi

í áratugi, þ.e. hvernig við högum gjaldtöku í sjávarútvegi, hvernig þeir sem nýta sameiginlega auðlind allrar þjóðarinnar eiga að greiða fyrir þann rétt,

og líka fyrir þessari nálgun að bjóða upp heimildir, sem er ein þeirra hugmynda sem eru uppi. Ég held að það sé líka varhugavert að nálgast þá leið sem einhverja töfraleið. Ég held að þetta sé flókið og tel að við þurfum að nálgast það

sem átti að hvetja til fjárfestinga. Frumvarpið fjallaði um skattalegar ívilnanir þannig að lögaðilar og einstaklingar í atvinnurekstri

um skattalegar ívilnanir, þ.e. hraðari fyrningar eigna fyrir fjárfestingar sem yrði farið í á árunum 2021–2022.

Það var mikil jákvæðni gagnvart þessu frumvarpi, sérstaklega vegna þess að þarna var lögð mikil áhersla á grænar fjárfestingar og ívilnanir þegar fjárfest væri í þá átt.

Minn skilningur var sá og stuðningur Samfylkingarinnar var við það markmið frumvarpsins og laganna að hvetja ætti til fjárfestinga í heimsfaraldri þar sem efnahagslífið var ekki í góðum málum og einkum og sér í lagi að hvetja til grænna fjárfestinga. Okkur datt ekki í hug, leyfi ég mér að segja, að túlka mætti þau lög þannig að um leið og búið væri að hvetja útgerðarmann til að fara út í fjárfestingar, og hann fengi þar skattalegar ívilnanir, þá myndi það um leið þýða að það væri ekki bara hann sem fengi skattalegar ívilnanir heldur allir aðrir sem greiða veiðigjöld yfir höfuð vegna þess að að reikniverkið í kringum veiðigjöldin er þannig hannað. Mér finnst, frú forseti, augljóst með bráðabirgðaákvæðið sem samþykkt var hér í apríl 2021, um hvata til fjárfestinga,

Þess vegna eru það ákveðin vonbrigði að inn í þingið núna komi það frumvarp sem hæstv. matvælaráðherra var að mæla fyrir áðan sem rennir stoðum undir þá túlkun að hvatningin

Það var alls ekki vilji löggjafans, mér finnst það vera dagljóst. Þess vegna hljótum við að setja stórt spurningarmerki

Auðvitað segi ég, sem er óánægð og ósátt við reikniverkið sem er undir í ákvörðun veiðigjalda,

Ég tel þetta bæði órökrétt og ómálefnalegt og við ættum að nýta tímann til að finna frekar út úr því hvernig við getum rennt stoðum undir anda laganna, um hvatningu til fjárfestinga, frá því í apríl 2021 og vilja löggjafans í þeim efnum.

eftir lögfræðiáliti sem færi yfir þennan möguleika og þá túlkun laganna um hvata til fjárfestinga að þau ættu ekki við ákvörðun veiðigjalda.

að um fjármagnskostnað útgerðar skuli miða við reiknaða ársskýrslu Hagstofu Íslands í stað núverandi ákvæðis. Þetta gæti verið bráðabirgðaákvæði fyrir árið 2023. Og eins og fram hefur komið hér fyrr í umræðunni þá er auðvitað verið að vinna að breytingum

um reikning veiðigjalda fyrir árið 2023 en síðan gætum við farið betur ofan í saumana á þessu máli. Frú forseti. Ég

að hæstv. matvælaráðherra vilji að þetta frumvarp verði afgreitt fljótt og vel og ég veit að sá hæstv. ráðherra er ekki að biðja alla um að samþykkja það heldur að hleypa því í gegn þannig að hægt sé að fletja út kúrfuna. En ég vil segja, og ég vona að ég hafi komið máli mínu nokkuð skýrt á framfæri,

ekki verið hugsað til þess að lækka veiðigjöld. Það var ekki það sem við vorum að gera. Við vorum að hvetja til fjárfestinga og einkum grænna fjárfestinga í miðjum heimsfaraldri þegar við höfðum áhyggjur af því að efnahagslífið væri að fara á hliðina og samþykktum hér í þessum sal alls konar ívilnanir til þess að reyna að halda hjólum samfélagsins gangandi á þeim erfiðu tímum.

því að ég vonaði að hægt væri að draga fram vilja löggjafans með þessu frumvarpi um að hvetja til fjárfestingar og og vilji væri hjá stjórnarflokkunum og ríkisstjórninni til að verja almenning og ríkissjóð fyrir slíkum túlkunum á slæmum aukaverkunum slæmum aukaverkunum á annars ágætu frumvarpi sem samþykkt var í apríl 2021, en það er ekki gert. Þetta frumvarp sem við ræðum hér er bara til þess að fletja út sveifluna en ekki

tekjuflæðið af veiðigjöldunum. Ég er hins vegar ekki sammála því að það eigi að túlka lögin sem við samþykktum hér vorið 2021 með þeim hætti

þá, auk þess voru frumvörp í velferðarnefnd. Við vildum gera allt sem við gætum til að laga ástandið. Þetta frumvarp veldur síðan lækkun á veiðigjöldum

þá var ég sammála því að hvetja til fjárfestinga á þessum tíma. Við höfðum áhyggjur af því að illa væri að fara fyrir okkur og mér fannst sérstaklega mikilvægt, og fagnaði því sérstaklega í frumvarpinu sem mælt var fyrir í desember 2020, að mjög rík áhersla var lögð á grænar fjárfestingar. Það var einmitt það sem við höfðum talað fyrir í Samfylkingunni, að við þyrftum að koma inn með ívilnanir í þessu ástandi og þá ættum við að leggja áherslu á grænar fjárfestingar.

Frú forseti. Fyrst vil ég segja að lögin um hvata til fjárfestinga frá apríl 2021 áttu við um töluliði 1–4 í 37. gr.

góð áhrif. Það hefur þó sýnt sig að þau eru túlkuð með þeim hætti að ívilnanir séu ekki bara fyrir þær útgerðir sem fjárfesta í skipum heldur fyrir allar útgerðir sem greiða veiðigjald.

Það hefur verið gagnrýnt að kerfið er lokað og nýliðun nánast ómöguleg. Ákvörðun á veiðigjaldi er líka undarleg, svolítið eins eins og stjórnmálamenn reki puttann upp í loftið og segi: það á að vera þetta, í stað þess að leyfa markaðnum að ráða eins og við höfum talað um í Samfylkingunni. Síðan er annað

Það er ástæða fyrir því að við gefum tvær vikur í umsagnarfrest, að við gefum nefndum nægan tíma til að funda um þingmál. Það er til þess að koma í veg fyrir mistök og til að tryggja réttaröryggi borgaranna. Árið 2016 var samþykkt á Alþingi frumvarp félags- og jafnréttismálaráðherra um breytingar á lögum um almannatryggingar. Það fór ekki betur en svo að enginn kom auga á stór mistök í frumvarpinu, hvorki ráðherra, framsögumaður né nokkur á þingi. Mistökin fólust í orðalagi þess efnis að ekki skyldi skerða ellilífeyri almannatrygginga vegna lífeyrissjóðsgreiðslna. Það leiddi allt í einu til þess að risastór hópur lífeyrisþega átti rétt á miklu hærri bótum en hann var vanur að þiggja. Samt hélt ríkið áfram að greiða sömu bæturnar og áður og vonaði bara að enginn myndi fatta mistökin. Þegar ráðherra var svo bent á þau þá bað hann velferðarnefnd að drífa frumvarp í gegnum þingið til að laga mistökin og bað meira að segja um trúnað um efni frumvarpsins til að skapa ekki óvart lögmætar væntingar hjá þessum hópi. Ríkislögmaður skilaði velferðarnefnd trúnaðarbréfi sem mátti ekki sýna öðrum þingmönnum en staðreyndin er samt sú að lagasafnið er opið og þess vegna komst þetta nú allt upp frekar fljótt. Samt voru lögin keyrð í gegnum velferðarnefnd og þingið á mettíma með afturvirkri gildistöku til að laga mistökin. Píratar vöruðu við því að afturvirk skerðing réttinda sem þessi hópur hafði réttmætar væntingar til myndi skapa ríkinu bótaskyldu. Þeirri breytingartillögu var samt auðvitað hafnað. Landsréttur komst svo árið 2019 að þeirri niðurstöðu að Tryggingastofnun hefði verið óheimilt að skerða þessar bætur ellilífeyrisþega í janúar- og febrúarmánuði árið 2017 og varð ríkið að greiða um 5 milljarða í bætur vegna þessara mistaka. Þetta er dæmisaga, forseti, um það af hverju við eigum að vanda okkur við lagasetningu, taka okkur tíma og ekki setja okkur í þá stöðu að þurfa að laga mistök okkar eftir á. á. Það eru fjölmargar spurningar sem vakna við lestur þessa frumvarps sem fjallað er um núna. Tíminn frá framlagningu þangað til að veiðigjöld næsta árs verða ákveðin er mjög skammur og rétt að hafa áhyggjur af því hvaða afleiðingar það kann að hafa, þess að hér er um að ræða gjaldtöku vegna nýtingar á sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Nú er ég mjög hlynnt því að veiðigjöld séu hækkuð en hér er ekki um að ræða neina raunverulega hækkun á veiðigjaldinu

þegar ávinningurinn er svona óljós? Mig langar því að leggja áherslu á það við hv. atvinnuveganefnd að hún gefi málinu góðan gaum. Vonandi eru þetta óþarfaáhyggjur en við megum ekki afgreiða málið án þess að vera fullviss um allar afleiðingar þess. Við sem löggjafi berum ábyrgð á þeim lögum sem við samþykkjum hér út úr þessum þingsal. Vönduð lagasetning er á okkar ábyrgð.

Það olli mér miklum vonbrigðum á sínum tíma hvernig var farið í þetta mál því þá áttaði ég mig á því að það skiptir oft ekki máli hvaða rök stjórnarandstaðan kemur með eða hvernig við vörpum ljósi á mál, það er einhvern veginn allt hunsað og svo er bara keyrt áfram.

að það skortir svo mikið upp á samvinnu stjórnar og stjórnarandstöðu þegar við erum að díla við svona mál sem varðar allt þingið og samfélagið allt og við ættum að standa betur að. Mér finnst mikilvægt að við komum í veg fyrir slíkt og þess vegna geri ég þá athugasemd við þetta mál

En svo er það annað. Ef við kíkjum á það frumvarp sem við erum að fjalla um hér og nú, við erum náttúrlega búin að dansa langt út fyrir það, sem er alltaf gaman, þá er staðreyndin sú að hér er bara verið að fegra ásýnd í mínum huga.

Þetta hlýtur að vera vísbending um hversu flókið kerfið er. Það er það sama með þetta mál sem ég var að rekja í ræðu minni. Við erum að horfa á almannatryggingakerfi sem er búið að fá svo mikið af plástrum og

og það er kominn tími á að gera það með það í huga að þetta er sameiginleg auðlind okkar við þurfum að tryggja að það sé réttlátt hvernig þessu er deilt út, það sé réttlát gjaldtaka af þessari sameiginlegu auðlind. Kerfið má ekki vera svona ofboðslega flókið. Það verður oft þannig að það er í hag þeirra sem eru fjársterkastir að nýta sér glufur í þannig flóknum kerfum.

Við erum að ræða þessa breytingu á lögum um veiðigjald, framkvæmd fyrninga, sem kemur óvænt og hratt inn í þingið.

og um það snýst málið. Mig langar að byrja á að taka fram að ég sit í atvinnuveganefnd sem hefur málið nú til meðferðar og við höfum þegar fengið ráðherra og ráðuneytið til okkar.

þau fyrirtæki sem sinna eða sýsla með þá þjóðareign landsmanna sem fiskveiðiauðlindin er, eru að greiða sanngjarnt afgjald fyrir það eða ekki. Mögulega er það kostur í augum einhverra en ég hygg, ekki síst þegar ég lít til afstöðu þjóðarinnar til stöðu mála, að flestum þyki það galli og því þarf einfaldlega að breyta. Frá tilkomu kvótakerfisins hafa ríkt deilur um meðferð auðlindarinnar og þeirra starfa og verðmæta sem hún skapar, þ.e. hver ávinningurinn er og hvert hann rennur. Veiðigjöldin voru á sínum tíma tilraun til að draga úr viðvarandi óánægju með aukinni gjaldtöku en þau eru þó því marki brennd að vera flókin og ógagnsæ og, það sem ekki síst er ókostur, háð duttlungum stjórnvalda.

þá dragast 500 milljónir af veiðigjöldum næstu fimm ár á eftir. Það er líklegast seinni tíma vandamál.

það væri ljóst hvaða fyrirtæki nýttu sér þessa aukafyrningarleið. Því var hins vegar breytt í meðferð ríkisstjórnarflokkanna þriggja þrátt fyrir aðvaranir Skattsins og listinn var ekki gerður opinber.

hvort svo væri nema að því leyti að mögulega hefðu viðvörunarbjöllurnar, sem líklega hafa byrjað að klingja við vinnslu fjárlaga næsta árs þegar kom í ljós að eitthvað skorti upp á veiðigjöldin

og við byggjum stefnu okkar m.a. á þeirri vönduðu vinnu sem auðlindanefndin svokallaða frá árinu 2000 skilaði af sér og þeim nefndum sem síðar hafa starfað, þar sem í öllum tilfellum hefur verið talað um tímabindingu aflaheimilda sem leið til lausnar á þeirri klípu sem við erum í núna og sem leið til að brúa hina torfæru gjá á milli þings og þjóðar í þessu máli.

fram um að þetta verði meðal þess sem verður rætt, þ.e. fyrirkomulag á greiðslu fyrir nýtingu aflaheimilda, í vinnu nefndar hæstv. matvælaráðherra sem heitir Auðlindin okkar. Margir eiga þar sæti, þar á meðal sú sem hér stendur.

Ég ætla að leyfa mér að vitna í Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson í Vinnslustöðinni, með leyfi forseta, þar sem hann segir: „Það er ekki að ástæðulausu sem fyrirtækjum fækkar í sjávarútvegi, einstaklingar í útgerð, sem eiga allt sitt undir pólitíkinni, lifa í stöðugri ógn við að kerfinu verði breytt eða að þeir verði skattlagðir meira.“ Þessi orð falla í samtali við fjölmiðla í kjölfar frétta af rannsókn sem Kristján Vigfússon, kennari við Háskólann í Reykjavík, vann þar sem kom fram að æðstu stjórnendur stærstu útgerðarfyrirtækja á Íslandi væru mjög óánægðir með starfsumhverfi sitt. Þar kemur fram að hávær og neikvæð pólitísk umræða um sjávarútveg og þar með óvissa um framtíð greinarinnar hefur mikil og vond áhrif að mati útgerðarmanna.

Við erum hér að ræða þetta tiltekna mál og við í Viðreisn erum ekkert sérstaklega á móti því. Við skiljum að það þurfi að draga úr þeim skaða sem þegar hefur orðið eða a.m.k. dreifa honum yfir lengri tíma. Eins og ég nefndi áðan þá er allt

ég að fá að vitna í orð hæstv. matvælaráðherra í andsvörum hér áðan. Þetta er ekki veiðigjaldamálið með ákveðnum greini, sannarlega ekki, og þetta er ekki leið til að gera ósanngjarnt kerfi loksins sanngjarnt. Þetta er ekki tækifærið okkar til að skapa langþráða sátt. Það tækifæri kemur síðar, vonandi strax í næstu viku, vegna þess að þetta er tækifæri til að ræða enn og aftur að við þurfum að breyta þessu kerfi.

að ræða aðeins þá stöðu sem upp er komin vegna fyrninga og áhrifa þeirra á veiðigjaldsstofn. Þetta hlýtur að vekja okkur almennt til umhugsunar um eðli veiðigjaldsstofnsins algerlega óháð þessu bráðabirgðaákvæði.

venjuleg fyrirtæki í landinu horfa upp á fyrningu upp á 3–6%. Þetta er prósentuupphæð sem sést eiginlega hvergi annars staðar. Það var ekki nóg að gera þá fyrningu frádráttarbæra frá veiðigjaldsstofni heldur var ákveðið að tvöfalda þá fyrningu

sem starfar í allt öðruvísi umhverfi en restin af fyrirtækjunum í landinu. Þetta eru fyrirtæki sem hafa aðgang að erlendu fjármagni, erlendri lántöku á lágum vöxtum. Mér þykir þetta ekki eðlilegt mat á vöxtum í þessu samhengi og þetta er ekki réttlætanlegt ef við horfum til annarra atvinnugreina. Þessar fyrningarprósentur eru auðvitað eitthvað sem er inni í tekjuskattslögunum, hefur áhrif á tekjuskattsgrunn þessara fyrirtækja, en þetta skilar sér líka inn í veiðigjaldsstofninn.

að það þýði að fyrningunni ljúki á skemmri tíma og gjöldin muni svo hækka síðar meir. Það vita allir að ef þú ert í rekstri þá getur þú alveg átt við þær tölur, þú getur dregið úr gjalda- og tekjuskattsheimildinni síðar meir. Það er til að mynda heimild í tekjuskattslögunum, sem hefur líka áhrif á veiðigjöldin, að söluhagnað eigna má fyrna.

þetta hljómar tæknilega flókið en þetta hefur gífurleg áhrif á tekjur ríkissjóðs af þessum lið. Ég ætla rétt að vona að þetta fari inn í framhaldsvinnuna.

tekjuáætlana …“ Ég skil ekki hvernig hægt er að fara af stað í svona stórtækar breytingar á eðli gjaldstofns sem hefur svona gífurleg áhrif á tekjur ríkissjóðs og líka pólitíska meiningu í íslensku samfélagi án þess að yfirlit sé yfir það í ráðuneytinu hvaða áhrif það hefur á gjaldstofninn.

Ég held að mörg okkar sem erum ný hér á þingi og jafnvel margir ellibelgir hér á þingi skilji ekki eðli

þessar reglur sem nýttar eru til að áætla veiðigjöld í þessu samfélagi bara mjög flóknar og erfiðar að skilja fyrir venjulegt fólk. Að það skuli vera hægt að leika sér með bæði vaxtagjöld og afskriftir

Annaðhvort er skilningurinn ekki til staðar meðal stjórnvalda eða það er viljandi verið að halda eftir þessum upplýsingum. Þetta er ekki jákvætt og þetta er til þess fallið að ala á tortryggni sem ég held að almennt sé ekki vilji til að gera. Ég ætla að leyfa mér að vona það. Það vekur upp þær spurningar á hvaða forsendum þessar breytingar voru gerðar á sínum tíma og hver ýtti undir þessar breytingar. Hvaðan kom þessi hugmynd

Þetta var ekki bara aðgerð sem átti að vera hvati til fjárfestinga heldur hafði hún þær afleiðingar að veiðigjald lækkaði til viðbótar.

að láta það ekki koma í ljós hversu galnar þessar ákvarðanir voru á sínum tíma? Ætlum við að færa peninga sem hefðu annars komið seinna, í framtíðinni, yfir í nútímann og í raun og veru fela það hversu gallað þetta kerfi er?

frá þinginu sem betur væri varið í annað. Hér er allt í einu kallað eftir því að fletja út kúrfuna hvað veiðigjaldið varðar af því að allt í einu hefðu veiðigjöldin sennilega orðið 2,5 milljörðum kr. lægri á næsta ári

lækkað bankaskattinn á þá? Um 6 milljarða. Á örskömmum tíma erum við búin að lækka bankaskattinn

er verið að færa fjármagnið þangað sem það er fyrir, þar sem allir vasar eru bólgnir af peningum, eins og t.d. í bönkunum. Mér er misboðið þegar stórútgerðin er eiginlega sú eina sem virkilega getur nýtt sér

Það er verið hliðra aðeins til og reyna að teygja þau og jafna út á næstu fimm árum. Það er verið að gefa ríkisskattstjóra heimild til þess að jafna út veiðigjöldin á næstu fimm árum þannig að þetta líti ekkert rosalega illa út

risaútgerðum sem eru búnar að byggja upp veldi hringinn í kringum jörðina, maka krókinn á okkar sameiginlegu auðlind án þess að við höfum fengið notið þess eins og við sannarlega ættum að gera.

Hvað er þá þjóðin að fá sjálf fyrir aðgang að auðlindinni? Ekki neitt, þrátt fyrir vaxandi fátækt, blússandi verðbólgu og okurvexti. Síðast í gær var Seðlabankinn að hækka stýrivexti um 0,25

um rúm 50% frá því í mars vegna þess að vextirnir fóru úr 3,6% í 7,7%. Ég er búin að reyna að fá að vita hvað í ósköpunum er í gangi. Ég er á ofurlaunum hér ég hef efni á að borga þetta. Ég hef efni á að fá svona kjaftshögg af og til. En fátækt fólk sem er í vanda úti í samfélaginu hefur ekki ráð á þessu. Það getur ekki tekið við svona kjaftshöggum. Það er bara ekki hægt.

Covid-aðgerðin svokallaða sem átti að hjálpa útgerðinni, átti að hvetja til nýsmíði, hvetja til framkvæmda hjá útgerðinni — það skal engum detta í hug að þeir hafi ekki verið löngu búnir að ákveða það að smíða ný skip. Það kom ekki út af þessari fyrningu.

Þeir geta nánast skammtað sér það sjálfir í skjóli þessara reglna, í skjóli þessa frumvarps þar sem verið er að reyna að klóra yfir þetta núna, þeir geta skammtað sér það sjálfir hvað þeir eiga að greiða í veiðigjöld.

Mér finnst algerlega skilyrðislaust að það eigi að stokka þetta blessaða sjávarútvegskerfi upp frá rótum og koma sanngjörnum og almennilegum greiðslum stórútgerðarinnar til samfélagsins því þeir hafa meira en efni á því.

að það er alltaf verið að vernda og hagsmunagæslan er slík og þvílík að manni er orðið óglatt. Stórútgerðarkóngar eru farnir að eigna sér meira á landi, ekki bara miðin heldur allt í landi líka, í fyrirtækjum sem koma sjávarútvegi akkúrat ekkert við. Þeir eru búnir að maka svoleiðis krókinn og það flæða svoleiðis milljarðarnir inn að þeir geta ekki einu sinni talið þá. Þeir geta keypt upp nánast hvert einasta fyrirtæki í landinu, hvort heldur sem það lýtur að tryggingum, verslunum eða öðru. Er það svona sem við höfðum séð það fyrir okkur þegar verið er að tala um sjálfbærni í sjávarútvegi? Að það yrði níðst á þjóðinni í heild sinni?

þar sem forsvarsmenn hjálparstofnana segjast aldrei hafa séð aðra eins neyð, stöndum við þá hér og setjum í flýtimeðferð hjálparaðgerðir fyrir þetta fólk? Gerum við það? Nei, við gerum það ekki. Við þurfum að berjast fyrir því með kjafti og klóm að kreista út einhverjar krónur til að hjálpa fólki. Ég er orðin svo gjörsamlega yfir mig hissa á vinnubrögðunum hérna, ég trúi því varla. Ef þetta væri vinnustaður, bara almennur vinnustaður þar sem skilvirkni væri ekki meiri en raun ber vitni hér á hinu háa Alþingi þá er ég viss um að það væru margir þar sem myndu missa vinnuna, svo ekki sé meira sagt. En auðvitað er það í höndum kjósenda að ákveða hverjum þeir raða hér inn, hvaða 63 alþingismenn eru æðstu valdhafar samfélagsins. En það ætti líka að vera augljóst hverjir það eru sem eru ekki að vinna vinnuna sína í þágu þeirra sem virkilega þurfa á hjálp að halda.

að það væri svo sem hægt að fikta við þetta kerfi á hvaða tíma sem er, hvort það gæti ekki verið ágætt fyrir okkur að ná þessum 2,5 milljörðum og fara úr 7 í 9,5

þá finnst mér alveg ótrúlegt að við skulum vera að staglast á þessu hugtaki því að mér finnst ég bara vera komin í algjörar sóttvarnaaðgerðir með okkar góða þríeyki og þetta hugtak finnst mér núna

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar og svarið er: Jú. Flokkur fólksins hefur talað um fyrningarleiðir. Flokkur fólksins hefur talað um markaðsleiðina. Við erum að reyna að gera allt og teikna upp raunhæft kerfi þar sem útgerðum er ekki mismunað. Við verðum að gera okkur grein fyrir því sem við þurfum að varast þegar við erum að tala um uppboðsleið og annað slíkt,

Virðulegur forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að mæla hér fyrir breytingum á lögum um veiðigjald. Það fer kannski ekki mikið fyrir þessu máli í umræðunni og það hafði stuttan aðdraganda en hér er engu að síður um mjög mikilvægt mál að ræða. Markmiðið með þessu frumvarpi er að draga úr sveiflum á upphæðum veiðigjalds og eru þessar sveiflur einkum

kæmi til með að hafa veruleg áhrif á veiðigjöld til lækkunar og því þyrfti að gera lagfæringu á 5. gr. laga um veiðigjald því til samræmis. Ef þessar breytingar verða ekki gerðar má gera ráð fyrir því að veiðigjöld fyrir næsta ár lækki um 2,5–3 milljarða. Hér er þó ekki verið að ræða um varanlega lækkun heldur tilfærslu í tíma en engu að síður er þetta verulega há fjárhæð og því mikilvægt að afturkalla þessa heimild til aukafyrningar á reiknistofni veiðigjalda. Nái þetta frumvarp fram að ganga hér í þessum sal er gert ráð fyrir að veiðigjöld næsta árs verði 9,5 milljarðar í stað þess að vera 7 milljarðar og þar af er sameiginlegt veiðigjald af loðnu, síld, makríl og kolmunna 2,3 milljarðar

og að þessar sveiflur séu óheppilegar. Hér er einfaldlega verið að gera þessa leiðréttingu til hagsbóta fyrir alla aðila. Mikilvægt er að lög um veiðigjald þjóni markmiðum sínum, þ.e. að greiða tilskilinn arð af fiskveiðiauðlindinni til þjóðarinnar og hafa samhliða því stöðugleika í ákvörðunum um veiðigjöld. Virðulegur forseti. Það er mikilvægt að þessari vinnu lokinni að við sameinumst um það að þeir sem nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar greiði sanngjarnt gjald fyrir nýtingu auðlindarinnar. Ég verð að segja að þessar reikningskúnstir sem eru notaðar í kringum það að ákvarða veiðigjaldið eru ógagnsæjar og þær eru ekki til þess fallnar að skapa traust til þeirra sem nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar. En ég hef fulla trú á því að við sem störfum hér

hækkun, það er ekki búist við að heildarveiðigjöld yfir nokkur ár verði eitthvað meiri eða minni heldur en myndi gerast án þessa frumvarps. Ef við myndum sleppa þessu frumvarpi þá yrðu heildarveiðigjöldin yfir nokkur ár nákvæmlega þau sömu. Það sem bætist við Það sem bætist við aukalega hins vegar með þessu frumvarpi er ákveðin áhætta vegna skaðabóta.

Hann er ekki greiddur áður, eins og útgerðin fær að gera með afskriftir á skipum og ýmislegu svoleiðis. Það byrjar á því að útgerðin fær fullt af pening fyrir allan fiskinn sem hún fær að veiða í rauninni eins og hún

það þarf að borga af olíu og laun og ýmislegt svoleiðis. Afgangurinn sem eftir stendur er hagnaður útgerðarinnar og af þeim hagnaði þarf að borga þriðjung í veiðigjald. Þessi þriðjungur fer til ríkisins sem þarf af þessum þriðjungi

Af þessum þriðjungi sem fæst með þessari leiðindareikniformúlu er þá 1,2 milljarða tap fyrir ríkissjóð vegna sameiginlegrar auðlindar landsmanna. Arður útgerðarinnar hins vegar af þessu var 9,7 milljarðar. Þetta er staðan sem við erum að glíma við. Ef við horfum á stærra tímabil alveg eins og við myndum horfa á stærra tímabil fyrir þetta frumvarp,

árum. Í þessu samhengi er gott að hafa í huga hvernig veiðigjöldin virka, hvað við erum að borga fyrir veiðigjöldin

á ári. Ég bið fólk um að hafa það í huga. Þetta er, að mér finnst, óeðlileg skipting á arði.

er þarna talað um að Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafi komið að þessu og veitt ákveðna umsögn þannig að það væri gott að fá frekari útskýringar á því hvers vegna

það er fullmikil einföldun að taka bara arð útgerðarinnar og bera síðan saman við útgjöld ríkisins í þeim stofnunum sem ríkið er að reka, eins og Hafrannsóknastofnun og fleiri góðar stofnanir. Við verðum alltaf að hafa inni í jöfnunni þegar við tölum um ákveðna atvinnugrein að atvinnugreinin borgar ákveðnum aðilum laun sem borga síðan skatta af sínum launum. Við

hver og einn einstaklingur. Hann rennur í sameiginlega sjóði til þess að reka hér allar þær stofnanir sem ríkið hefur á sinni hendi. Við verðum alltaf að hafa það líka í huga að ekki er hægt að taka bara

Þetta er klassísk mantra sem mér er ljúft og skylt að leiðrétta. Ef það á að horfa á þetta heildstætt þá þarf að taka til

Ef það á að leggja þetta að jöfnu þá þarf líka að telja allt til jafns. En þarna erum við bara að spyrja um hver kostnaður af aðgengi að auðlindinni

af þessari auðlind þá erum við líka telja til kostnaðinn sem við erum að setja þann pening í. Launakostnaðurinn og virðisaukaskatturinn og fleira fer rekstur á samgöngukerfinu,

Ég er samt á sama stað og ég var hér í mínu fyrra andsvari, þ.e. að við verðum alltaf að horfa heildstætt á alla greinina,

endurskoða veiðigjöldin og hvernig við útdeilum arði af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar til okkar allra. Það er ekki allur rekstur Landhelgisgæslunnar. Það er mat Landhelgisgæslunnar á því hver kostnaðurinn er við eftirlit vegna fiskveiðiauðlindarinnar.

Kostnaðurinn við það að sækja fiskinn úr sjónum, arðurinn af því að sækja fiskinn úr sjónum, hlutdeild veiðigjaldsins af því og kostnaður ríkisins við að reka það sem kemur

Herra forseti. Já, við erum stödd hérna í miðri umræðu um þetta sérkennilega mál, ætla ég að leyfa mér að segja.

Ég vildi gjarnan nefna að ef það hefði verið sagt á sínum tíma að þessar aðgerðir myndu leiða til þess að veiðigjöldin myndu lækka um einhverja milljarða

hversu háar fjárhæðir er verið að greiða fyrir að fá að veiða fiskinn í sjónum sem er sameign okkar Íslendinga allra. Þetta er deilumál sem er vel þekkt og hefur klofið þjóðina í herðar niður í áratugi en okkur gengið erfiðlega að finna

Það á við í þessu tilfelli eins og öllum öðrum. En hérna erum við sem sagt á þessum stað, að bregðast við einhverri víxlverkun á milli lagaákvæða og við stöndum allt í einu frammi fyrir orðnum hlut, þetta er eitthvað sem enginn sá fyrir og um það má hafa mörg

í þessu grundvallaratriði í íslensku samfélagi sé svo mikið að þegar farið er í sérstaka lagasetningu til að bregðast við einhverri ógn á einum stað þá leiði það með einhverjum hjáleiðum til þess að við erum allt í einu stödd hér og nú. Í raun og veru er þetta þannig að á sínum tíma sá enginn fyrir hvað myndi gerast, sem er auðvitað ótrúlega bagalegt. Það getur leitt okkur inn í umræðu um að þegar við erum í vinnu, vinnu, t.d. hér í þinginu, þá sé þingið tiltölulega of mikið háð framkvæmdarvaldinu og ráðuneytunum um ýmsa sérfræðikunnáttu og annað í þeim dúr. Það er kannski miklu lengri umræða og vert að taka á öðrum stað en ég ætla kannski að fá að halda því samt til

Það er ekki gott að þurfa að taka svona ákvörðun með sérstöku frumvarpi sem þarf að keyra í gegnum þingið á miklum hraða í algerri tímapressu. það séu allir sammála um það og ég trúi að hæstv. ráðherra sé með okkur í liði með að taka undir að það er auðvitað ekki ásættanlegt að við séum í slíkri stöðu. Við í mínum flokki, og þetta viljum við fá að ræða hér samhliða, höfum verið að tala fyrir því að þetta flækjustig,

hvort til stæði að hækka veiðigjöldin eins og varaformaður flokksins hafði talað um. Hæstv. ráðherra svaraði því efnislega þannig til að það stæði ekki endilega til að hækka veiðigjöldin heldur væri miklu frekar vert að líta til þess að skoða einhvers konar skattlagningu með öðrum hætti til þess að mæta því.

þurfi að vera skýrt. Skattalegur hluti atvinnugreina, sjávarútvegsins í þessu tilfelli, er eitt, en rétturinn til að nýta sameiginlega auðlind okkar Íslendinga er annað. Það þarf að verðleggja sérstaklega og með gagnsæjum hætti. Atburðarásin hérna núna sýnir okkur að við erum engan veginn á þeim stað. Þetta er nú eitt af því sem kannski snýr að þessu og

út. Það er einmitt það sem við viljum forðast með því að fara þá leið sem við höfum verið að leggja til í mínum flokki og vert er að halda til haga hér í þessari umræðu vegna þess að þá erum við auðvitað með mjög fyrirsjáanlega atburðarás og fyrirtækin greiða þá bara það sem þau telja að þau geti ráðið við og gjaldið er þá ákveðið á markaði og það er erfitt að þræta fyrir þann dóm. Einhver árin gæti svo gjaldið verið lægra en önnur ár og við erum auðvitað að tala um lítinn hluta af heildaraflaheimildum á hverju ári í þessu eins og menn þekkja örugglega.

að fylgjast með hvort einhver fyrirtæki muni mögulega láta reyna á sína réttarstöðu í þessu. Það fyndist mér sjálfum alveg ótækt því að það var að sjálfsögðu ekki ætlunin að þetta færi með þessum hætti þegar ráðstafanir voru gerðar á sínum tíma. En það er engu að síður staðan sem við erum í í dag. Það hefur líka verið nefnt í umræðunni í þessu máli í dag og bent á að á að sjávarútvegur var ein þeirra atvinnugreina sem jók útflutningstekjur sínar í veirufaraldrinum og það leiðir auðvitað hugann að þeim aðgerðum sem gripið var til á sínum tíma. Auðvitað er það þannig með allar atvinnugreinar að það þarf að horfa til aðstæðna á hverjum tíma og það getur komið til þess, þótt við hljótum alltaf að reyna að forðast það í lengstu lög, að grípa þurfi til einhverra sérstakra ívilnana til að hjálpa til í rekstri tímabundið eða annað. En svona hliðarverkanir af því eru auðvitað algerlega ótækar og ég ætla að árétta það sem ég sagði hér í byrjun. Hugsum þetta aðeins út frá því að það hefði verið lagt fyrir okkur á sínum tíma að ein af hliðarráðstöfunum þeirra viðbragða sem var verið að grípa til yrði lækkun á veiðigjöldum um einhverja milljarða. Fyrir það fyrsta þá hef ég efasemdir um að sú leið hefði verið lögð til. Þótt manni finnist nú varðstaða ákveðinna afla hér á Alþingi gagnvart öllu sem snýr að sjávarútveginum oft vera ansi mikilv þá held ég að menn hefðu nú ekki boðið upp í þann dans.

tíma hafi okkar þingmaður, Jón Steindór Valdimarsson, gert fyrirvara við það að listinn yfir þau fyrirtæki sem myndu nýta sér úrræðið væri ekki birtur. það er alveg full ástæða til að árétta að það er auðvitað eitthvað sem á að vera algjört grundvallaratriði þegar verið er að grípa til einhverra svona ráðstafana sem eru í raun og veru ekkert annað en tilfærsla á fé frá ríkissjóði, almenningi, yfir í einhverjar tilteknar atvinnugreinar, og núna er ég að tala almennt, að þá finnst manni að það þurfi það þurfi að vera mjög ströng sjónarmið á bak við það. Það á ekki að grípa til þess að leyna almenning hverjir það eru sem nýta sér úrræðin nema einhver mjög sérstök tilvik eða aðstæður leiði til þess og ég fæ ekki séð að það

erfitt er fyrir samfélagið allt að það séu alltaf endalausar illdeilur í kringum þennan sjávarútveg. Auðvitað er þetta þannig að þetta er atvinnugrein sem hefur skapað okkur alveg gríðarlega mikil verðmæti í gegnum áratugina og aldirnar og auðvitað er það þannig að þessi atvinnugrein — það hefur orðið til ótrúlega mikil nýsköpun og þekking; algerlega á heimsmælikvarða innan greinarinnar.

sé vitlaust gefið þegar menn fá úthlutað réttinum til þess að veiða fiskinn í sjónum sem er sameiginleg auðlind okkar allra. Við verðum að komast út úr þessu og það er alveg rétt sem þessir útgerðarmenn hafa verið að segja í blaðaviðtölum í framhaldi af þessari rannsókn, það er örugglega erfitt að sitja undir þessu,

að þeir fjármunir og verðmætasköpun sem verður til í sjávarútvegi kallar á það að greinin borgi meira í gegnum nýtingu sína á auðlindinni. Ég held að það hljóti að vera leiðarstefið í þeirri vinnu sem fram undan er. Ég árétta þá hérna rétt í restina að það er ótrúlega miður að við séum í þeirri stöðu að þurfa að bregðast við með þessum hætti hér í þinginu. Við erum hins vegar ekki í ræðustól komin

þá hafa komið fram í máli þingmanna ýmis sjónarmið sem lúta að fyrirkomulaginu sem við erum með hér og ekki síst í lok umræðunnar af hálfu hv. þm. Sigmars Guðmundssonar. Ég verð að segja að mér finnst það ánægjuefni hversu mikill áhugi er á þessum málaflokki og mér finnst það skipta miklu máli að fólk

Það er rétt sem kom fram í umræðunni að þetta snýst um það að koma í veg fyrir tekjutap ríkissjóðs á árinu 2023 upp á 2,5 milljarða. Það er gert með tilteknum hætti og og ekki útséð um það hvað gerist síðan í framhaldinu vegna þess hversu margar breytur eru á ferðinni í þessum málaflokki.

og fyrningar. Það er eitthvað sem ég held að sé mikilvægt að Skatturinn fái tækifæri til að svara gagnvart nefndinni. Það sama gildir um að Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi komi til nefndarinnar með sína sýn á viðfangsefnið. Ég hef þó ekki orðið neins annars áskynja í þessari umræðu en að þeirri ítarlegu vinnu sem stendur yfir á vegum matvælaráðuneytisins, með aðkomu fjölmargra aðila,

fólki finnst það þurfa að tala eitthvað niður, bara af því að mál kemur frá öðrum stjórnarflokki, en gegnumsneitt þá held ég að við séum sammála um að þessi umræða sé einfaldlega of

þá eigi greinin að greiða meira í sameiginlega sjóði. Það er okkar sameiginlegi skilningur og verður enda hluti af þeirri vinnu sem fram undan er.

Flutningsmenn með mér á frumvarpinu eru hv þm. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, sem sagt gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins,

Örorkulífeyrisþega er heimilt að afla sér atvinnutekna í tvö ár án þess að þær skerði örorkulífeyri, aldurstengda örorkuuppbót, tekjutryggingu og sérstaka uppbót á lífeyri samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Réttur til að starfa án skerðinga vegna atvinnutekna stofnast við tilkynningu örorkulífeyrisþega til Tryggingastofnunar um að hann hyggist nýta þá heimild eða á síðari dagsetningu

samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Notast skal við nýjustu upplýsingar hverju sinni. Skal þá skerða þær greiðslur almannatrygginga sem örorkulífeyrisþegi á rétt á án tillits til atvinnutekna um 50% þeirrar fjárhæðar

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2023.“

og legg ég það hér með fram að nýju óbreytt. Við vitum það öll að ákvæði gildandi laga um almannatryggingar eru torskilin og gjarnan reynist erfitt fyrir hinn almenna borgara að átta sig á framkvæmd laganna.

Öryrkjar eiga ekki að þurfa að hafa áhyggjur af framtíðarhorfum sínum ef þeir gera tilraun til að hefja atvinnu á ný. Þvert á móti ættu þeir að eiga von á betri lífskjörum. Því er lagt til að öryrkjum verði veitt sérstök heimild sem þeir geti nýtt sér þegar þeir vilja reyna að hefja störf á ný og auka starfsgetu sína.

Svipað úrræði skilaði góðum árangri í Svíþjóð. Ég ætla í rauninni

Hvernig ríkisstjórn er það sem í rauninni, leynt og ljóst og vísvitandi, gerir allt til að þeir sem eiga erfiðast og eru fátækastir í samfélaginu geti ekki reynt að hjálpa sér sjálfir heldur sé hreinlega refsað fyrir það? Það er ekki nóg með að búið sé að múra þessa einstaklinga inni í svo rammgerðri fátæktargildru að þeir ná engan veginn endum saman heldur er þeim ekki gefinn kostur á að taka einn einasta múrstein í burtu til að reyna að komast út til sjálfshjálpar. Þeim sem hafa reynt að vinna

öryrkjum tveggja ára aðlögunartíma til þess að fara út að vinna án skerðinga, reynum að hjálpa þeim til sjálfshjálpar, virkja mannauðinn eins og við mögulega getum, leyfa þeim að taka þátt í samfélaginu. Þau borga alla skatta og skyldur af sínum tekjum, eðli málsins samkvæmt. Það er ekki eins og frumvarpið sé algjörlega skilyrðislaust að gera þau að einhverjum ríkum einstaklingum, eins og sumir hafa viljað halda fram, að við séum í rauninni að mismuna fólki með því að ætla að leyfa sumum að vinna án skerðinga á meðan aðrir geta það ekki.

þá hefur það gjarnan verið haft í hávegum hér að við ættum kannski að reyna að feta í þeirra spor, af því að hlutirnir hafi gengið vel hjá þeim sé engin ástæða til að ætla að það gæti ekki gerst einnig hjá okkur á Íslandi.

ríkissjóðs fór í það að standa undir skuldbindingum gagnvart því kerfi sem þurfti að hjálpa öryrkjum. Þetta hvatakerfi sem þeir komu á — ég held að það hafi nú ekki verið tvö ár, þeir voru með 15 mánuði, minnir mig frekar en 16, í aðlöguninni sinni

að við erum ofboðslega viljug til að gera góða hluti. Við erum viljug til að berjast, við viljum ekki vera einhvers staðar að hokra. Ef við getum mögulega hjálpað okkur sjálf þá bara viljum við gera það.

og 32% skiluðu sér ekki aftur inn, ef við gætum reiknað með því að það væri eitthvað sambærilegt og þeir sáu fram á í Svíþjóð, hugsið ykkur ábatann fyrir samfélagið. Hugsið ykkur lýðheilsuna fyrir einstaklinginn sem er kominn út í samfélagið og búinn að brjóta af sér hlekki.

hlutir sem við yrðum að taka alvarlega til skoðunar og honum hugnaðist vel að það ætti að leyfa fólki að hjálpa sér sjálft ef þess væri nokkur kostur. Eins og

sem hefur gjörsamlega verið skilinn eftir ásamt 6.000 eldri borgurum sem ekkert hafa annað að reiða sig á en almannatryggingar.

dag er eingöngu til þess að reyna að hvetja þessa einstaklinga til sjálfshjálpar, hvetja þá út á vinnumarkaðinn, í rauninni verðlauna þá fyrir baráttuþrek sitt og taka á móti þeim opnum örmum.

frekar hægar, ég verð að segja það. Það virðist þurfa að tala um hlutina í ansi mörg ár áður en þeir síast almennilega inn og kannski kominn áhugi á að virkilega líta á málið og skoða það með opnum huga. Ég hef heyrt það á ýmsum stjórnarliðum og almennt að þingmenn og stjórnarliðar eru farnir að átta sig á því að þetta gæti hugsanlega verið hið allra besta mál og mikið hagsmunamál fyrir samfélagið í heild sinni.

þá er það fólkið sem þarf að reiða sig á framfærslu almannatrygginga og er í rauninni haldið þar í sárri fátækt. Ég er pínulítið vonbetri núna um framgang málsins en ég hef verið til þessa.

það verður virkilega áhugavert að sjá hvernig málinu reiðir af í fastanefnd. Ég vísa málinu til hv. velferðarnefndar og ég veit að hún mun vinna það vel. En væri það ekki yndislegt ef við gætum sýnt það í verki að okkur er ekki sama og við erum virkilega að vinna fyrir fólkið okkar sem þarf mest á hjálp okkar að halda? Væri það ekki fallegt núna í lok þings ef við gætum gert það? Það virðist ekki vera vandi að fleyta hér málum í gegn á methraða. Núna er í rauninni ömurlegur tími fram undan fyrir þá sem eru fjárhagslega verst staddir. Ég get aldrei fengið nóg af því að að segja ykkur það bara beinustu leið héðan hvað í rauninni það er fyrirkvíðanlegt og erfitt að horfa á börnin sín og geta ekki veitt þeim nokkurn skapaðan hræranlegan hlut þegar það eru að koma jól. Flokkur fólksins er búinn að mæla fyrir breytingartillögu um 60.000 kr. eingreiðslu í desember, viðbót við þann litla jólabónus sem almannatryggingar hafa þegar samkvæmt dagskrá.

að veita þessa greiðslu til öryrkja og þeirra 6.000 eldri borgara sem hafa ekki neitt að reiða sig á annað en berstrípaða framfærslu almannatrygginga sem er í rauninni eins og allir vita

er til þess að vera talsmenn þeirra sem við erum að berjast fyrir sem eiga bágast í samfélaginu og málleysingjana okkar líka.

og taki virkilega fallega utan um þetta mál sem og svo mörg önnur sem Flokkur fólksins mælir hér fyrir í þessum æðsta ræðustól landsins og berst fyrir af öllu sínu hjarta.

ætlast til þess að einhver leggi sig fram og reyni að vinna með þannig skattprósentu er auðvitað alveg fáránlegt vegna þess að það segir sig sjálft að ef maður fær ekkert fyrir sína vinnu og tapar jafnvel vegna kostnaðar við að sækja vinnu fer maður ekki af stað. Síðan skerðast allir flokkar sem eru skattskyldir og einnig skerðast önnur réttindi öryrkja í almannatryggingakerfinu í núverandi bútasaumskerfi við það eitt að fólk reyni að vinna. Í gegnum tíðina hefur verið reynt að koma á starfsgetukerfi, tilraun til að endurskoða almannatryggingakerfið, og við vitum að það tekur mjög langan tíma hjá þessari ríkisstjórn og það verða margar hindranir í veginum við að koma því Því er þetta frumvarp mjög gott til að gefa þeim öryrkjum sem geta unnið og vilja vinna tækifæri til að gera það á eigin forsendum án þess að ríkið sé að anda ofan í hálsmálið á þeim og segja þeim hvað þeir eigi að gera, hvaða vinnu þeir geti unnið og hvernig. Þarna er verið að gefa þeim öryrkjum sem vilja vinna og geta unnið tækifæri til að finna sér vinnu sem þeir vita að þeir geta unnið og til að sjá hvað þeir eru færir um að gera á eigin forsendum án þess

ríkið þarf að borga viðkomandi sínar bætur mánaðarlega. Það er því svolítið furðulegt að ef þessi einstaklingur ætlar að reyna að vinna skuli ríkið leyfa sér að refsa fyrir svoleiðis tilraun. Það segir sig sjálft að um leið og viðkomandi vinnur, hversu lítið sem það er, skilar hann alltaf skatti til baka. Það hlýtur að vera jákvætt. Þess vegna hef ég aldrei skilið, og mun aldrei getað skilið, kerfi sem letur fólk og reynir að koma í veg fyrir að það vinni á þeim forsendum að það sé á bótum og ríkið borgi ríkið hvort sem er að borga áfram, hvort sem fólk er að reyna að vinna eða ekki. En um leið og það reynir að vinna þá fer það að skila einhverju til samfélagsins. Mest munar þó um það hve miklu þetta skilar til þeirra sem geta þetta. Það segir sig sjálft að það er enginn þarna úti sem vill ekki vinna heldur getur viðkomandi ekki unnið og fær engu um það ráðið hversu mikið hann getur nýtt sína orku. Eftir að maður er kominn upp fyrir frítekjumarkið er 70% skattur að lágmarki, af hverjum 100.000 kr. þarf viðkomandi öryrki, eftir að frítekjumarki er náð, að skila 70.000 kr. 70.000 kr. í skatt til baka. Hann fær að halda 30.000 kr. Ef við setjum þetta í samhengi er hátekjuskattur í dag um 47%. Hátekjumaður í sömu stöðu fengi halda eftir 54.000 kr., öryrki 30.000 að hámarki, jafnvel minna. Ef við sjáum sanngirni í svona er það bara stórfurðulegt vegna þess að þetta getur ekki verið sanngjarnt á einn eða neinn hátt.

Allt á þeirra forsendum, ekkert unnið án þeirra. Fyrsta skrefið í þessu öllu saman er hvort vinna sé til fyrir viðkomandi. Þess vegna er mjög þægilegt og gott að hafa þetta frumvarp og vonandi verður það samþykkt. Þá hafa öryrkjar tvö ár til að ákveða sig, reyna að finna vinnu og vonandi skilar það þeim árangri að þeir sem vilja geta unnið. Virðulegur forseti. Kerfi almannatrygginga sem við höfum byggt upp er, eins og ég hef margoft bent á, skrímsli, bútasaumaskrímsli sem virðist ekki koma að gagni lengur nema til þess að valda úlfúð og skerðingum.

Ég hef aldrei skilið þau lög sem setja á einstaklinga svo ótrúlega þvingaðan skatt og skerðingar að það kemur í veg fyrir að þeir reyni að vinna. Það er eiginlega með ólíkindum að við skulum vera búin að byggja upp þannig kerfi.

í fjölda ára, frítekjumark sem á að vera 250.000 kr. í dag, eins og ég sagði áður. Ég spyr: Mun einhver treysta sér til að vinna ef hann veit að þær tekjur sem koma inn eru skertar og skattaðar upp undir 70–90% eða jafnvel meira? Ég held að svarið sé nei,

að það vill enginn vera í þessu kerfi og því miður er fólk nauðugt í kerfinu. Það er eiginlega fáránlegt að þjóð nýti ekki allan vinnukraft þeirra sem vilja vinna. Það eru öryrkjar starfandi nú þegar og lenda í því aftur og aftur að þurfa að hætta að vinna vegna þess að skerðingar geta orðið svo rosalegar. Við vitum að á ákveðnum tímabilum verður ákveðið krónufall þannig að skerðingin verður alger.

Með þessu frumvarpi tækjum við það skref að hjálpa þeim einstaklingum sem vilja hjálpa sér sjálfir en kerfið slær alltaf á hendur þeirra vegna þess að það telur að það sé besta og eina leiðin.

Hann fer út á vinnumarkaðinn, hann fær tekjur og ríkið fær skatt. Ef við horfum á þetta frá því sjónarhorni þá græðir ríkið líka hitt að öryrkinn kemur úr einangrun og gerir tilraunir til að vinna á sínum forsendum, ekki kerfisins, en öryrkjar þurfa að fá tækifæri til þess án þess að vera refsað grimmilega á móti.

Eins og ég hef sagt áður og ítreka er mun betra að leyfa viðkomandi að reyna að finna sér vinnu þó að það væri ekki nema á þeirra forsendum og gefa þeim þessi tvö ár, gefa þeim tækifæri til að fara að vinna og ríkið fær skatttekjur til baka. Ég treysti því að þetta fólk finni jafnvel ný störf vegna þess að það eru engin takmörk fyrir því hvað fólk getur gert ef það fær tækifæri til þess. En til þess að það sé mögulegt verður það að fá tækifæri. Vonandi sér ríkisstjórnin ljós í þessu frumvarpi og sér líka að það er hagur ríkisins að koma þessu fyrirkomulagi á.

Það er búið að byggja upp kerfi sem gerir ekkert annað en að drepa kerfisbundið niður allan lífsvilja og alla sjálfsbjargarhvöt hjá viðkomandi einstaklingum. Fólk með geðræn vandamál getur unnið. Það getur ekki unnið alltaf en það getur unnið á sínum forsendum. á ríkið ekki að segja við einstakling: Ef þú ert með þennan sjúkdóm þá ætlum við ekki bara að refsa þér heldur einnig að loka þig inni í örorkukerfi sem þú hefur ekki möguleika á að framfleyta þér í.

og ert tilbúinn að borga hana ár eftir ár þá sértu ekki tilbúinn að segja við viðkomandi: Þú mátt fara út að vinna, við skulum borga áfram, farðu að vinna eftir þinni getu. Þú færð þín laun, borgar þína skatta

Við þekkjum það af eigin reynslu og höfum mörg séð mynd frá Bretlandi um afleiðingar kerfis þar sem eiginlega má segja að tölvan segi alltaf nei. Viðkomandi var ekki öryrki, hann gat unnið. Afleiðingarnar voru að það kom skýrt í ljós að hann gat ekki staðið undir þeirri kröfu.

Við skulum vona heitt og innilega að þeir sjái ljósið, samþykki þetta mál, sjái til þess í eitt skipti fyrir öll að við stígum þetta skref. Þetta er bara hænuskref í sjálfu sér en risastórt skref fyrir alla þarna úti.

Ég vona heitt og innilega að þetta frumvarp verði samþykkt. Virðulegi forseti. Hér er um mikið réttlætismál að ræða í íslensku samfélagi, að breyta lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð þannig að skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja verði tryggð í tvö ár án þess að það skerði örorkulífeyri, aldurstengda örorkuuppbót, tekjutryggingu og sérstaka uppbót á lífeyri samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Hér erum við einungis að tala um það að örorkulífeyrisþegum verði gert heimilt að afla sér tekna í tvö ár

fyrsta lagi stjórnarskrárákvæði um atvinnufrelsi þar sem segir, með leyfi forseta: „Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.“ Í næstu grein á eftir, 76. gr. segir, með leyfi forseta: „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis,

Ég tel að þetta sé mjög mikið mál sem varði grundvallarréttindi sem varin eru í stjórnarskrá og það ætti raunverulega ekki að vera nokkur einasta mótstaða við þetta mál vegna þess að kostnaður fyrir ríkissjóð er enginn

áhætta sem þeir geta ekki tekið. Við verðum að horfast í augu við að lífið er alls konar og við verðum fyrir alls kyns áföllum á leiðinni og sumir eru dæmdir úr leik á vinnumarkaði. Það þarf hins vegar kannski ekkert alltaf að vera til frambúðar

þurfa að fá að feta sig áfram aftur inn á vinnumarkaðinn á þeim hraða sem þeir ráða við. Það er allra hagur, bæði þeirra og þjóðfélagsins, ef þeir ná að koma sér aftur inn á vinnumarkaðinn, þannig að við eigum að hjálpa þeim til þess, okkur öllum til hagsbóta. Þarna á slagorðið Allir vinna svo sannarlega vel við.

Með frumvarpinu er gerð tillaga um hófsamlega breytingu sem getur þó haft mikla þýðingu fyrir neytendur í greiðsluerfiðleikum sem leiða til þess að þeir missa húsnæði sitt í nauðungarsölu. Þetta er í raun og veru svokallað lyklafrumvarp. Frumvarpið er að stofni til sprottið af frumkvæði Hagsmunasamtaka heimilanna og byggist á sömu rökum og færð voru fyrir hinum fyrri frumvörpum sama efnis. Samkvæmt upplýsingum frá þeim ágætu samtökum eru mál sem varða eftirstöðvar fasteignalána í kjölfar nauðungarsölu meðal þeirra algengustu sem hafa komið inn á þeirra borð og eru jafnvel dæmi um að neytendur séu enn krafðir um meintar eftirstöðvar þótt þær hafi fengist að fullu greiddar við nauðungarsölu fyrir löngu. Jafnvel þó að það samræmist ekki lögum að krefja neytendur um eftirstöðvar sem markaðsverð fasteignar nægði fyrir að lokinni nauðungarsölu eru samt fjölmörg dæmi um slíkt. Þar standa neytendur illa að vígi, bæði vegna þess að þeir þekkja ekki rétt sinn og leita hans því augljóslega ekki, en líka vegna þess að ekki er jafnræði milli þeirra og kröfuhafa. Neytendur hafa einfaldlega ekki efni á slagnum sem myndi fylgja í kjölfarið, enda á fólk sem misst hefur húsnæði sitt almennt ekkert fé handbært og er því auðveld fórnarlömb. Þar sem nú er gerð sú krafa í 38. gr. laga um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, að bjóða verði önnur úrræði áður en krafist er nauðungarsölu er líklegt að allt annað sé fullreynt áður en til þess kemur. Þar af leiðandi hlýtur að liggja fyrir það mat lánveitanda að neytandi hafi ekki fyrirsjáanlega greiðslugetu til að standa undir þeim skuldbindingum sem hvíla á húsnæði hans. Það ætti því að vera augljóst að neytandinn á enga möguleika á að standa undir auknum kröfum hans þegar búið er að selja heimili hans á nauðungarsölu.

Nú væri hugsanlega hægt að halda því fram að ekki sé nauðsynlegt að setja lög af þessu tagi en reynsla þúsunda frá bankahruninu 2008 sýnir samt, svo ekki verður um villst, að full þörf er á því. Fjölmörg mál, þar sem fólk hefur verið elt fram í rauðan dauðann eftir að búið var að selja eign þess á uppboði, hafa komið inn á borð Hagsmunasamtaka heimilanna. Einnig má vitna í opinberar tölur um árangurslaus fjárnám frá hruni máli þessu til stuðnings en þau voru orðin 152.117 um síðustu áramót og fer enn fjölgandi. Varlega áætlað eru þau orðin 155.000 í dag. Þessum málum halda bankarnir nefnilega vakandi og þetta er fólk sem hefur svo sannarlega verið jaðarsett í íslensku samfélagi með grófum hætti. á engin fjárhagsleg réttindi. Það getur ekki fengið kreditkort, ekki skrifað undir leigusamninga, ekki keypt sér þvottavél á afborgunum eða yfirhöfuð gert neitt í lífinu sem útheimtir einhvers konar fjárhagslegar skuldbindingar. Markmið frumvarpsins er að stuðla að vandaðri lánastarfsemi með því að færa skuldurum að fasteignalánum í hendur þann möguleika að láta af hendi veðandlag lána sinna, þ.e. viðkomandi fasteign, og ganga skuldlausir frá borði ef í harðbakkann slær. Frumvarpið er þannig mikilvægur liður í því að dreifa áhættutöku í fasteignalánum og færa innlenda lánastarfsemi úr því horfi að áhætta sé einhliða á hendi lántaka. Það er einnig markmið frumvarpsins að stuðla að skilvirkri innleiðingu og framkvæmd tilskipunar 2014/17/ESB, um lánasamninga fyrir neytendur í tengslum við íbúðarhúsnæði. Efnisákvæði tilskipunarinnar hafa að mestu leyti verið lögfest hér á landi með lögum um fasteignalán til neytenda. Með hliðsjón af þeim ábendingum sem hafa borist um framkvæmd laganna er stefnt að því að skerpa enn frekar á þeim til að efla og skýra betur réttindi neytenda á þessu sviði. Með frumvarpi þessu er lagt til að lögfest verði nokkurs konar efndaígildi í fasteignalánum. Efndaígildi lýsir sér þannig að kröfuhafi viðurkennir aðra greiðslu sem fullnægjandi þannig að kröfusambandi kröfuhafa og skuldara ljúki með öðrum hætti en upphaflega var stefnt að. Þannig gerir frumvarp þetta ráð fyrir því að kröfuhafa, samkvæmt samningi um fasteignalán, þar sem endurgreiðsla lánsins er tryggð með veði í hinni keyptu fasteign, verði gert að samþykkja að afhending umræddrar eignar í sínar hendur teljist fullnaðargreiðsla af hálfu skuldara sem jafngildi því að skuldbindingin hafi verið efnd að fullu. Gengið er út frá því að á þetta reyni ekki nema í neyð, t.d. þegar greiðslufall hefur orðið af hálfu skuldara og lögbundinn réttur kröfuhafa til að leita fullnustu á kröfum sínum er orðinn virkur. Í skýrslu alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækisins London Economics frá árinu 2012, um úrræði til handa neytendum í fjárhagserfiðleikum, er ítarlega fjallað um efndaígildi á borð við það sem hér um ræðir. Þar kemur fram að sambærileg úrræði hafi lengi þekkst í mörgum ríkjum Bandaríkjanna og hafi frá fjármálahruni rutt sér til rúms í Evrópu, einkum á Spáni. Jafnframt koma fram í viðmiðunarreglum Evrópska bankaeftirlitsins frá 1. júní 2015, um vanskil og nauðungarsölu, nánari leiðbeiningar um hvernig fara skuli með slík mál. Þar segir m.a. að gerðarbeiðandi eigi að gæta fyllsta meðalhófs í slíkum aðgerðum gagnvart neytanda. Sú hefur ekki verið raunin hér á landi. Fjölmörg dæmi eru um að meðalhófs hafi ekki verið gætt og farið með offorsi gegn neytendum í þágu kröfuhafa. Brýn nauðsyn þess að lögfesta úrræði á borð við það sem frumvarp þetta felur í sér kom bersýnilega í ljós í kjölfar fjármálahrunsins 2008 þegar gengi krónunnar hríðféll með þeim afleiðingum að gengistryggðir lánasamningar urðu skuldurum ofviða. Verðlagsáhrif gengisfallsins höfðu sambærilegar afleiðingar fyrir verðtryggða lánasamninga. Úrræðaleysið sem blasti við neytendum olli fordæmalausu uppþoti í samfélaginu sem dró dilk á eftir sér. Nauðsynlegt er að læra af reynslunni og innleiða úrræði til að fyrirbyggja að sagan endurtaki sig. Að fenginni þeirri reynslu yrði til mikilla bóta að styrkja stöðu skuldara fasteignaveðlána með þeim hætti sem kemur fram í frumvarpinu. Auk þess að færa skuldurum í hendur nauðsynlegt úrræði til að mæta ófyrirséðum fjárhagslegum örðugleikum myndi sú áhættudreifing sem í því felst hvetja lánastofnanir til að ástunda vandaðri lánastarfsemi en ella. Þannig er frumvarpið til þess fallið að gera það að verkum að hagsmunir lánveitanda og neytanda færu saman umfram það sem nú er með því markmiði annars vegar að neytandi geti staðið undir afborgunum af fasteignaláni sínu og hins vegar að raunverulegt virði fasteignar verði ekki miklu minna en virði lánasamningsins heldur sambærilegt. Þannig yrði dregið úr líkum á myndun fasteignabólu í líkingu við þá sem myndaðist árin fyrir hrunið 2008 eða á tímabilinu 2019–2022. Til langs tíma litið myndi breytt umhverfi að þessu leyti leiða til vandaðri lánastarfsemi samfélaginu öllu til hagsbóta. Í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn um nauðungarsölu og gjaldþrotaskipti árið 2018, sem og svari félags- og jafnréttismálaráðherra við fyrirspurn um nauðungarsölu og greiðsluaðlögun sama ár, kom fram að á undanförnum tíu árum hefðu a.m.k. 9.195 fasteignir einstaklinga verið seldar nauðungarsölu eða vegna greiðsluaðlögunar. Án efa hafa fleiri fjölskyldur misst heimili sín eftir öðrum leiðum sem ekki liggja fyrir neinar opinberar tölur um. Þar sem allir gera allt sem þeir geta til að semja áður en til nauðungarsölu kemur er varlegt að áætla að þeir sem misstu heimili sín

Það skýtur hins vegar verulega skökku við að ekki skuli vera til nákvæmari tölur yfir þessar fjölskyldur en ég hef einmitt barist fyrir því að það verði upplýst rækilega og allt sem því tengist.

Með frumvarpinu er ætlunin að gera úrbætur á þessu, neytendum til hagsbóta. Samkvæmt 38. gr. laga um fasteignalán til neytenda er lánveitendum skylt að gefa neytendum kost á úrræðum, svo sem endurfjármögnun eða skilmálabreytingu láns, sem gætu leyst úr greiðsluerfiðleikum neytenda áður en krafist er nauðungarsölu. En eins og kom fram í svari dómsmálaráðherra er sú ekki raunin. Þannig er sá vilji löggjafans ljós að skipa nauðungarsölu þann sess að verða úrræði til þrautavara í slíkum tilvikum þegar allar aðrar leiðir reynast ófærar, þar á meðal samningaleiðin. Þegar svo ber undir hlýtur fjárhagur neytenda jafnan að vera bágborinn með tilliti til skuldastöðu og er því málefnalegt að veita úrræði til að leysa neytanda í þeirri stöðu undan slíkum byrðum, líkt og hefur verið leitast við í seinni tíð, t.d. með lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga, breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti og með lögum um fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta. Í þeim tilvikum þegar allt annað hefur verið fullreynt áður en krafist er nauðungarsölu má jafnan telja óhætt að álykta að skilyrði greiðsluaðlögunar séu sjálfkrafa uppfyllt hvað varðar niðurfellingu veðskulda umfram verðmæti fasteignar. Er það því til þess fallið að auka mjög á skilvirkni úrlausnar mála í slíkum tilvikum að samkvæmt frumvarpinu verði tekin upp sú meginregla að eftirstandandi skuldir vegna fasteignalána falli niður í kjölfar nauðungarsölu á fasteign neytanda. Við þessa útfærslu frumvarpsins hefur verið tekið mið af athugasemdum sem hafa komið fram á fyrri stigum, þar á meðal frá embætti umboðsmanns skuldara með vísan til laga um nauðungarsölu.

ekki krafið skuldara um greiðslu eftirstöðva krafna sinna nema að því leyti sem hann getur sýnt fram á að markaðsvirði eignar á þeim tíma hefði ekki nægt til greiðslu þeirra krafna. Þetta getur aðeins átt við í þeim tilvikum þegar söluverð eignar á nauðungarsölu er undir markaðsvirði hennar. Ef veðkröfurnar eru hærri en markaðsverð hinnar veðsettu eignar getur skuldari setið uppi með að skulda enn þann hluta þeirra sem var umfram markaðsverðið og hefur glatað veðtryggingu í eigninni vegna nauðungarsölunnar. Sú staða ætti reyndar aldrei að koma upp því kröfuhafa væri í lófa lagið að fara fram á sölu eignar á markaði til að forðast þá stöðu, auk þess sem þar væri um skrýtið fasteignalán að ræða ef það hækkar sjálfkrafa umfram verðmæti veðsins sem það var lánað út á. Séu veðkröfurnar hins vegar undir markaðsvirði eignarinnar leiðir ákvæðið til þess að skuldari verður laus allra mála. Þetta gildir óháð tegund kröfu og á jafnt við um alla skuldara, hvort sem þeir eru lögaðilar eða einstaklingar. Hér má frummælandi til með að skjóta því inn að séu kröfurnar undir markaðsvirði ætti skuldarinn að sjálfsögðu að fá mismuninn á því sem hann skuldar og virði eignarinnar í sinn vasa en svo er ekki og væri kannski ástæða til að taka það til skoðunar við umfjöllun um málið hjá viðeigandi þingnefnd. Staðfestar frásagnir af eignum sem kröfuhafinn, oftast banki, keypti á nauðungarsölu langt undir markaðsverði en seldi svo aftur skömmu síðar á markaðsverði eru fjölmargar. Til að bæta gráu ofan á svart er það oft ekki nóg fyrir bankann sem líka eltir uppi skuldarann fyrir það sem hann segir að vanti upp á. Það er því ekki skrýtið að bankarnir hafi hagnast mikið frá hruni. Meginákvæði þessa frumvarps miðast við að alveg sama hvort eign skuldara stendur undir kröfunum eða ekki sé skuldari laus allra mála að uppboði loknu. Eins og áður hefur komið fram hlýtur það að heyra til algjörra undantekninga að eign skuldara standi ekki undir kröfum kröfuhafa. kröfuhafa. Sé um að ræða kröfur sem upphaflega stofnuðust vegna fasteignalána til neytenda myndi meginákvæði frumvarpsins leiða til þess að skuldari yrði þá engu að síður laus allra mála. Frumvarpið nær eingöngu til krafna sem hafa stofnast á grundvelli fasteignalána til neytenda en ekki til annarra tegunda krafna, enda er það ekki markmið þess. Verði frumvarpið að lögum gengur það því framar ákvæði 57. gr. nauðungarsölulaga þegar kröfur byggðar á samningi um fasteignalán til neytenda eiga í hlut. Ákvæðið heldur hins vegar gildi sínu gagnvart öðrum kröfum, til að mynda kröfum sem byggjast á samningi um fasteignalán til lögaðila.

Varnir neytenda á fjármálamarkaði eru litlar sem engar. Aðstöðumunur neytenda og banka er svo gríðarlega mikill að líkingin við Davíð og Golíat nær engan veginn að lýsa stöðunni eins og hún er. Það er staðreynd að eftirlit með bankastarfsemi er í molum og að þeir fara sínu fram hvað sem tautar og raular. Neytanda sem upplifir að brotið sé á sér stendur til boða að leita réttar síns fyrir dómstólum. Það er kallað jafnræðisgrundvöllur einn launamaður, kannski á meðallaunum, við það að missa eða búinn að missa heimili sitt og með galtóma vasa, gegn fjársterkum banka. Það getur aldrei orðið jafn leikur. Þetta kallar réttarríkið Ísland samt jafnræði. Þegar svo bætist við að dómarar við íslenska dómstóla virðast líta á neytendarétt eins og eitthvað ofan á brauð, álegg sem þeir hafa hálfgert ógeð á, þá er ekki von á góðu. Neytandinn má sín lítils gegn þessu valdi. Af því hef ég persónulega og ljóta reynslu sem er því miður ekki einsdæmi. Það er því okkar, löggjafans, að sjá til þess að réttindi neytenda séu svo skýr í lögum að það sé aldrei á færi dómara að snúa út úr þeim á nokkurn hátt. Þetta frumvarp er aðeins einn liður í þeirri vegferð. Ég treysti á stuðning ykkar allra.

Frumvarp þetta var áður lagt fram á 152. löggjafarþingi og er nú lagt fram efnislega óbreytt. Meðflutningsmenn mínir eru hv. þingmenn Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Frumvarpið byggir á þeirri meginreglu að skattar eigi aldrei að hækka sjálfkrafa, heldur þurfi alltaf að fara fram umræða hjá þar til bærum yfirvöldum sem síðan leiðir til ákvörðunar sem einhver eða einhverjir bera pólitíska ábyrgð á. Þannig er því ekki farið með fasteignaskatta. Fasteignaskattur hefur hingað til verið ákvarðaður sem hlutfall af fasteignamati en samkvæmt lögum er það jafnan uppfært árlega miðað við gangverð fasteigna sem ætla má að fáist fyrir þær við sölu á almennum markaði. Þannig hækka fasteignaskattar sjálfkrafa ef markaðurinn hækkar, alveg sama hverjar ástæður hækkunarinnar eru. Þó að fasteignaverð hækki þá leiðir það ekki sjálfkrafa til hækkunar launa eða þess fjár sem fólk eða fyrirtæki hafa til ráðstöfunar. Það er í raun ekkert vit í því að í ástandi eins og verið hefur á fasteignamarkaði, þar sem eignaverð hefur hækkað gríðarlega að undanförnu, leiði það sjálfkrafa til meiri álagningar á fyrirtæki eða venjulegt fólk sem er ekki í neinum fasteignahugleiðingum. Undanfarin misseri hefur fasteignaverð farið ört hækkandi og þar af leiðandi valdið miklum hækkunum á fasteignaskatti í krónum talið, óháð hlutfalli skattsins í einstökum sveitarfélögum. Sú aukna skattbyrði sem í þessu felst hefur lagst þungt á viðkvæma hópa, t.d. þá sem hafa komið sér upp skuldlausu eða lítið skuldsettu húsnæði en þurfa, vegna elli, örorku eða annarra aðstæðna, að reiða sig á lágmarksframfærslu almannatryggingakerfisins og hafa takmarkaða eða enga möguleika á að auka tekjur sínar. Hin aukna skattbyrði hefur þannig skert lífskjör þessara hópa. Það má aldrei gleyma því grundvallaratriði að þótt verðmat eignar hækki af því að eign í sama hverfi var keypt á uppsprengdu verði eykst ekki um leið ráðstöfunarfé eiganda húsnæðisins. Með þessu frumvarpi er því lagt til að hætt verði að miða við stofn álagningar fasteignaskatts við fasteignamat og þess í stað verði sá skattur framvegis lagður á sem tiltekin fjárhæð á hvern fermetra flatarmáls fasteigna sem er föst hlutlæg og fyrirsjáanleg stærð. Einnig þarf að gæta sanngirni og við fyrstu ákvörðun þeirrar fjárhæðar verður að gæta þess að sú álagning sem af henni leiðir verði ekki meira íþyngjandi en annars hefði orðið samkvæmt þeim reglum sem gilt hafa hingað til og gæta skal meðalhófs við þá ákvörðun.

Þegar nauðsyn krefur verður að vera heimilt að hækka fjárhæð skattsins en þá er lagt til í frumvarpinu að slík ákvörðun skuli vera rökstudd og birt opinberlega. Enn fremur er lagt til að sú hækkun megi hlutfallslega að hámarki nema 2,5% frá fyrra ári, í samræmi við opinbert verðbólgumarkmið stjórnvalda svo að skatturinn kyndi ekki undir frekari verðbólgu. Við þurfum að koma í veg fyrir hækkanir eins og eru t.d. nú í Reykjavík þar sem fasteignamatið hækkar á einu bretti um 21,7% af íbúðarhúsnæði, sem þýðir samsvarandi hækkun fasteignaskatts. Heimilin eru ekki ótæmandi vasar og í þetta sinn kemur þessi hækkun ofan á verðbólgu upp á 9,4% og þær ófyrirgefanlegu hækkanir vaxta sem hafa dunið á heimilum og fyrirtækjum á undanförnum mánuðum. Það liggur fyrir að fasteignaskattar á Íslandi eru hæstir á Norðurlöndunum reiknaðir sem hlutfall af landsframleiðslu, eða 2% samanborið við t.d. 1% í Svíþjóð. Þessi aukna skattbyrði getur komið niður á atvinnurekstri, einkum smáfyrirtækjum og verslunum þar sem húsnæðiskostnaður er tiltölulega stór útgjaldaliður. Enn fremur hafa komið fram þau sjónarmið að óeðlilegt sé að álagðir skattar hækki með sjálfvirkum hætti án atbeina þess sveitarfélags sem raunverulega leggur þá skatta á íbúa sína. Þess í stað gerir frumvarpið ráð fyrir því að fjárhæð fasteignaskatts verði alltaf háð ákvörðun sveitarstjórnar fyrir hvert ár í senn og þurfi að vera rökstudd og birt opinberlega svo að slíkar ákvarðanir samræmist sem best stjórnsýslulögum og vönduðum stjórnsýsluháttum. Ég tel einboðið að þingmenn þvert á flokka geti sameinast um að sjálfvirkar skattahækkanir eigi aldrei að líðast. Ákvörðun skatta krefst pólitískrar ábyrgðar og stjórnmálamenn eiga aldrei að geta yppt öxlum og firrt sig ábyrgð á þeim sköttum sem lagðir eru á umbjóðendur þeirra með því að fela sig á bak við markaðinn. Þetta frumvarp setur ábyrgðina á fasteignasköttum á herðar stjórnmálamanna sem hafa boðið sig fram til að standa undir þeirri ábyrgð. Þetta felur í raun bara tvennt í sér. Í fyrsta lagi að miða við eininguna fermetra við ákvörðun fasteignagjalda og í öðru lagi að sveitarfélög gæti meðalhófs við ákvörðun einingaverðs þannig að það verði ekki meira íþyngjandi en þær reglur sem gilt hafa hingað til. Ég vænti þess að þingheimur veiti frumvarpi þessu brautargengi.

Flutningsmenn auk mín eru Ásthildur Lóa Þórisdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, sem sagt Flokkur fólksins í heild sinni.

Það er einstaklingum oft þung byrði að höfða dómsmál vegna líkamstjóns sem þeir hafa orðið fyrir. Þeir fallast því gjarnan frekar á þær bætur sem tryggingafélög bjóða að fyrra bragði og gefa eftir þann rétt sem þeir þó telja sig eiga. Til þess að stemma stigu við þessu vandamáli sem snýr að tekjulægri einstaklingum og þar með bæta réttaröryggi þeirra sem hafa orðið fyrir líkamstjóni er lagt til að þeir eigi kost á því að höfða mál til viðurkenningar á skaðabótaskyldu eða greiðslu skaðabóta sem rekja má til líkamstjóns með því að réttur þeirra til gjafsóknar verði rýmkaður. Þá hefur undanfarið skapast umræða um að mikilvægt sé að tryggja þolendum heimilisofbeldis og þolendum kynferðisofbeldis rétt til gjafsóknar

Með frumvarpi þessu er lagt til að gjafsókn skuli veitt, í þeim tegundum dómsmála sem um ræðir, að því skilyrði uppfylltu að heildartekjur umsækjanda á næstliðnu almanaksári hafi verið undir meðaltali heildartekna hér á landi það sama ár samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands.

Fyrir vikið eru þeir sem eru svo heppnir að fá eitthvað í bætur að fá kannski 10, 20, 30 eða 40% af því sem þeir ættu rétt á miðað við 100% bætur. Það er ömurlegt til þess að vita að þeir fái jafnvel ekki neitt vegna þess að málin eru snúin. Það er hægt að sækja um gjafsókn og þegar einhver ætlar að sækja um gjafsókn í núverandi kerfi þarf hann að snúa sér til gjafsóknarnefndar sem er flókið ferli, flókin framkvæmd, og svo er tekjuviðmið og þarf að fylla í nokkur box til að vera tækur þar inn. En það sem er auðvitað furðulegast og kemur mest á óvart er að þá kemur nefnd sem metur hvort hún telji viðkomandi eiga einhvern séns á að vinna tryggingafélögin.

Það er með ólíkindum að við skulum vera með svona kerfi og það er með ólíkindum hversu gífurleg þögn ríkir um þetta kerfi sem varðar tryggingafélögin. Á sama tíma og viðkomandi er að berjast við tryggingafélög og fær kannski smánarbætur hafa þau heimild til að meta tjón og leggja inn í bótasjóði þá upphæð sem þau telja að tjónið muni kosta.

Ef við rýmkum gjafsóknarheimildina og sjáum til þess að fleiri geti fengið gjafsókn eru meiri líkur á að viðkomandi hafi getu til að fara í mál, klára málið og fá réttar og sanngjarnar bætur fyrir sitt tjón. Við eigum að stefna að því að fólk fái þær bætur sem það á rétt á í kerfinu en ekki einhverjar smánarbætur sem því er úthlutað bara vegna þess að það er komið í þá fjárhagslegu stöðu að það verður líklega að samþykkja hvað sem er, liggur mér Við vitum líka að stór hópur fólks er með skaðabótatryggingar og gjafsóknartryggingu í sínum tryggingum en því miður eru ekki allir með það og því miður er stór hópur af fólki sem hefur ekki efni á því að vera með það. Þess vegna þurfum við að tryggja að þeir sem þurfa á því að halda geti barist við tryggingafélögin.

„Við hér á stofunni höfum fengið til okkar fólk sem hefur viljað áfrýja málum sem það hefur tapað í í héraði, fólk sem ekki hefur getað borgað neitt. Við höfum þá sótt um gjafsókn fyrir það en fengið neitun með þeim röksemdum að héraðsdómurinn sé svo góður, það þurfi ekki að áfrýja málinu. Það er hins vegar ekki gjafsóknarnefndar að taka afstöðu til þess en þeir telja að svo sé. Þá höfum við þurft að áfrýja málinu á okkar kostnað og á okkar áhættu. Við höfum hins vegar unnið slík mál, fleiri en eitt og fleiri en tvö. Svo má líka nefna að tekjuviðmiðin sem lögð eru fyrir gjafsókn eru langt neðan við allt

sagði þetta standa réttarríkinu fyrir þrifum, það er þeim hluta borgaranna sem höllustum fæti stendur í samfélaginu. Erfitt sé að komast fyrir dómstóla með réttindamál almennings, því það sé alltof dýrt og möguleikinn á gjafsókn oft lítill sem enginn. Í lögum um meðferð einkamála segir að gjafsókn verði aðeins veitt ef málstaður umsækjanda gefi nægilegt tilefni til málshöfðunar eða málsvarnar og öðru hvoru eftirfarandi skilyrða er að auki fullnægt: a.

Það er einstaklingum oft þung byrði að höfða mál vegna líkamstjóns sem þeir hafa orðið fyrir. Þeir fallast því gjarnan frekar á þær bætur sem tryggingafélögin bjóða að fyrra bragði og gefa þannig eftir rétt sinn sem þeir þó telja sig eiga.

Það er grafalvarlegt mál þegar fólk lendir í því að missa heilsuna. Það hefur ekki bara áhrif á viðkomandi einstakling heldur alla fjölskyldu hans. Það er óþolandi í réttarríki, og í ríki þar sem við teljum okkur fara eftir siðareglum,

þá er hann ekki í sömu stöðu og viðkomandi tryggingafélag sem hefur gífurlegt fjármagn á bak við sig og fjölda lögfræðinga. Einstaklingur þarf jú að leita sér lögfræðiaðstoðar en það er því miður takmarkað við þá lögfræðinga sem vilja virkilega fara með mál fyrir dóm til að ná réttum og fullum bótum fyrir viðkomandi líkamstjón. Það segir sig líka sjálft að í þessum slag er mjög ójöfn staða og því verðum við að sjá til þess og tryggja að viðkomandi fái gjafsókn. Ef hann fær gjafsókn og vinnur síðan málið skilar gjafsóknin sér aftur til baka í ríkissjóð. Þannig er í sjálfu sér ekki verið að tefla á mjög mikla hættu. það verið lenska, og hefur sýnt sig í mörgum málum, að einstaklingar hafa sæst á mun lægri bætur en þeir eiga rétt á, bæði til að klára málin og líka vegna ótta og þeirrar stöðu sem viðkomandi er kominn í þegar hann er kannski búinn að vera frá vinnu vegna líkamstjóns í langan tíma og farið er að kreppa verulega að fjárhag fjölskyldunnar. Svona staða er ólíðandi og við verðum að átta okkur á því að við erum að borga einna hæstu tryggingar í Evrópu. Það setur líka annað samasemmerki við það að tryggingafélögin verða við hvert tjón að leggja ákveðna fjárhæð inn í svokallaðan bótasjóð,

Hann á engan eða fræðilega mjög lítinn rétt á að fá gjafsókn í þessum málum í dag vegna þess að gjafsóknarreglur eru svo strangar að varla einu sinni þeir sem eru á örorkubótum geta sloppið þar inn fyrir.

Það gerir það að verkum að það er ekki bara tryggingafélagið sem er með öll völd og hefur fjármagnið og lögfræðingana heldur er ríkiskerfið með lögum að tryggja að tryggingafélögin hafi þennan rétt og er eiginlega að vernda þau og gefa þeim yfirburðastöðu gagnvart viðkomandi.

Við eigum að tryggja að til þess að þeir fái bætur sem þeir eiga rétt á geti þeir leitað allra þeirra réttinda sem þeir eiga til að koma málum fyrir dómstóla, fengið nákvæmlega þá niðurstöðu sem þeir eiga rétt á. Eins og staðan er í dag er svo langt frá því og þess þess vegna verðum við nauðsynlega að breyta þessu. Eins og komið hefur fram hér á undan hef ég áður reynt að koma þessu máli að. Þetta er í þriðja skipti sem ég reyni að koma þessu máli í gegn og það sýnir, held ég, svart á hvítu þau sjónarmið sem eru í gangi hjá valdhöfum á hverjum tíma.

gefur frumvarpið flestum og sérstaklega þeim sem eru í lægri tekjuþrepunum möguleika á því að ná fram gjafsókn og ná fram réttlæti ef á þarf að halda til að koma málum fyrir dómstóla.

annarra slysa fái þann rétt algjörlega óskertan og fái metið nákvæmlega það tjón sem viðkomandi hefur orðið fyrir og fái það bætt eins og segir í lögum. Við erum búin að búa til lög sem segja að viðkomandi eigi að fá líkamstjón sitt bætt að fullu en fær það ekki

Það er ömurlegt að við skulum í okkar réttarríki vera með þannig lög að þau séu bara fyrir fólk sem getur varið sig fyrir dómstólum eða bara þá efnameiri.

skaðabótalögum og endurskoðun á gjafsóknarlögum þá er hún að vinna fyrir auðvaldið, vinna fyrir tryggingafélögin, vinna fyrir þá sem hafa fjármuni, gegn hinum, gegn tjónþolum, gegn fólki sem verður fyrir ofbeldi